Dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Evo prije nego što krenemo na prvu točku, a to je - Prijedlog poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskog sabora predlagateljica: zastupnica Marija Selak-Raspudić na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su o tom proveli Odbor za zakonodavstvo, te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Prije nego što predlagateljica da dodatno obrazloženje vidim da imamo više zahtjeva za stanke, prva će u ime Kluba zastupnika MOST-a, prvi će govoriti poštovani zastupnik Božo Petrov i obrazložit stanku. Izvolite.

Tražimo već duže vremena način kako se može reformirati rad Sabora i u trenutku kada smo predložili i predsjednik Sabora i odbor saborski je to odbio. Ali evo Ustavni sud je vratio. Situacija u kojoj vam jasno piše u Poslovniku Hrvatskog sabora da apsolutno svaki saborski zastupnik ima pravo predlagati rješenje, a ono što smo tada tražili, ono o čemu ćemo danas raspravljati i ono što zaista treba u radu Hrvatskog sabora i ono što je konačni cilj i sami odbor je jučer potvrdio od većine članova. u trenutku kada se rade rasprave o izvješćima, da se ta izvješća rasprave u onoj kalendarskoj godini kada su ona dostavljena, a ne kada se oni odluče vladajući dvije, tri, nekad i četiri godine iza toga, da se rasprava o ministrima kad se imenuju na ministarsku dužnost vrati u sabornicu. Zašto se o njoj raspravlja na odborima ako je već saborski zastupnici imenuju te ministre, da se ministar nazoči raspravama o resornim zakonima. Svaka čast državnim tajnicima, ali ministar je taj koji je odgovoran. Da se na zastupnička pitanja daje bezizniman odgovor. Mi znamo čekati mjesecima, a nekad uopće ne dobiti odgovor. Isto tako da je kvorum od jedne trećine prisutnih zastupnika preduvjet održavanja sjednice, da postoji minimalni rok koji mora proteći od dostave prijedloga zakona ili drugog akta zastupnicima do početka rasprave u radnim tijelima.

Želite stanku ili? O.k. odlično. Onda ćemo imati 10 minuta stanku. Da u 9,44.

SATI Stanka nam je istekla, pa želi predlagateljica dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovana zastupnica Marija Selak-Raspudić, izvolite.

Svima je poznato da je Sabor najgore ocijenjena politička institucija u zemlji. Parlamentarna smo demokracija, a građani Sabor u kojem sjede njihovi izabrani predsjednici smatraju gorim i od Vlade i od predsjednika Republike Hrvatske. Sabornica je nerijetko prazna, naša pitanja bez odgovora, a naša rasprava bez konstruktivnog sadržaja, pa se onda čudimo što je građanima od toga što govorimo zanimljivije kakav ručak jedemo. Naša je dužnost da samokritički prihvatimo ovu činjenicu i da učinimo sve što možemo kako bismo vratili povjerenje građana u Hrvatski sabor. Poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici došlo je vrijeme da pometemo pred svojim vratima i da to učinimo pred očima onih kojima Sabor pripada i kojima smo odgovorni za svoj rad, građanima RH. Put do ovog trenutka nije bio lak, moj je prvi prijedlog reforme sabora odbijen s tezom da ga kao saborska zastupnica nemam pravo predložiti, a s ciljem održavanja statusa quo Ustavni sud je taj koji je presudio da saborski zastupnici ipak mogu predlagati izmjene poslovnika, te su one danas konačno ugledale svjetlo dana. Ovo je stoga prvi puta u povijesti HS da se o prijedlogu rada sabora jednog zastupnika i to oporbenog zastupnika raspravlja na plenarnoj sjednici. Nadam se da će ova praksa postati uobičajena i da će svaki budući zastupnik dati svoj doprinos kvalitetnijem organiziranju rada naše najvažnije političke institucije. No netko će se možda od naših građana ipak zapitati čemu ova rasprava uz sve egzistencijalne probleme s kojima se susreću, zašto mi sada trošimo vrijeme na neke apstraktne izmjene poslovnika? I to je legitimno pitanje na koje ću uvodno pokušati dati odgovor. Sabor nije odnosno ne bi trebao biti samo svrhovita institucija, kula bjelokosna koja služi za pokoju doskočicu, prešetavanje finih odjela, medijski prijemčljive eskapade i izdašan honorar, sabor je u svojoj biti tek alat koji služi građanima i to kako bi se osiguralo da se njihova volja realizira, ali naš je alat i zastario i nemoćan. Posljedica toga je da svi konkretni svakodnevni problemi naših građana zapravo nikada neće dobiti pravu šansu, pa će povjerenje u sabor biti još slabije, participacija građanima na izborima još manja, a institucije će završiti u rukama političkih profitera koji pune svoje džepove na njihovoj neučinkovitosti. Ta vam je priča vjerujem svima dobro poznata. Stoga pozivam sve saborske zastupnike da danas konačno kada imamo priliku pred građanima progovoriti o svemu što ne valja u našem radu, da budemo konstruktivni i proaktivni, da oživimo i ojačamo sabor, te da on konačno postane tijelo kojeg se nitko više neće sramiti, ispravimo pervertirani odnos između Vlade i sabora i vratimo sabor u ruke hrvatskih građana. Osobno ostajem otvorena za sve konstruktivne prijedloge koji se tiču izmjena poslovnika i rado ću ih uvažiti u drugom čitanju. Štoviše, spremna sam odreći se i vlastitih prijedloga ako možemo postići minimalan konsenzus oko temeljnih izmjena načina našeg rada čime bismo konačno poslali poruku građanima koju od nas očekuju, da smo svjesni da ne obavljamo dovoljno dobro svoj posao i da smo zajedno spremni raditi na tome da se popravimo. U konačnici, mnogi od nas vole se dičiti svojim prijedlozima reforme lokalne samouprave ili reorganizacije vlasti općenito. Još je popularnija tema u predizborno vrijeme potkupljivački i oportunistički nadmetati se u prijedlozima visina mirovina koje bi ponudili jednom kad preuzmemo vlast. Istodobno dok to činimo, dok pokušavamo uvjeriti građane kako smo mi prave osobe koje imaju kapaciteta provesti očekivane reforme nismo u stanju počistiti ispred vlastitih vrata, naša je kuća u neredu, a očekujemo da nam građani povjeruju da bismo sutra mogli upravljati državom. Dokažimo stoga danas svoju organizacijsku sposobnost na vlastitom primjeru i pokažimo građanima kako bismo mi učinili sabor operativnim i korisnim građanima, pa nam možda i povjeruju da bi država bila sigurna u našim rukama. A sada prije nego što prijeđem na vlastiti prijedlog uvodno ću se još osvrnuti na mišljenje koje je Vlada ponudila o ovim izmjenama poslovnika jer ono zapravo, iako im to nije bio cilj, razotkriva zašto je predložena reforma nužna. Prije svega pozdravljam predstavnike Vlade, ovo je vjerojatno prvi puta da sjede ovdje dok se raspravlja o izmjenama poslovnika, a nadam se i posljednji puta da će takva praksa biti na djelu. Naime, kada govorim o mišljenju Vlade već sam početak u kojem se navodi da Vlada nešto predlaže saboru, a tiče se načina njegovog rada s aspekta dobre demokratske prakse izuzetno je suspektan. Naime, ovaj poslovnik po kojem danas radimo donesen je 2013.g., dosad je mijenjan 5 puta i nikad dosad Vlada nije dala svoje mišljenje o njegovim izmjenama odnosno suzdržala se od toga da se petlja u unutarnje ustrojstvo sabora jer je to protivno diobi vlasti u RH. Naime, očito Naime, očito je nužno da ovdje podsjetim da Vlada proizlazi iz sabora, a ne obrnuto, Vlada je dijete sabora. To da u parlamentarnoj demokraciji u kojoj Vlada odgovora saboru, Vlada nalaže saboru što smije, a što ne smije je kao da student kaže profesoru što ga smije ispitivati i upravo ta činjenica da se Vlada drznula docirati saboru kako bi on trebao raditi potvrđuje moju osnovnu tezu i motiv izmjena ovih poslovnika, a to je da je odnos između Vlade i sabora izokrenut i da ga je potrebno vratiti na prave tračnice. Dakle još jednom ću pozdraviti predstavnike Vlade, ali ću naglasiti da je ovo presedan da Vlada daje mišljenje na rad sabora i ono što je u njegovom djelokrugu, a to je ustrojstvo njegovog rada i da onda ovdje stoga i stoje njezini njezini predstavnici koji nam žele reći što bismo smjeli, a što ne bismo smjeli učiniti, pa čak i jučer kada smo razgovarali o ovome na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav na kraju se možda i omaklo da će se i sukladno mišljenju Vlade odbor izglasati odnosno vladajuća većina da se protivi ovim izmjenama poslovnika. Sabor koji sluša Vladu koja mu nalaže što on treba i kako treba raditi, a Sabor je taj koji je izglasao te ministre i tu Vladu i to je taj pervertirani odnos, to je cilj ovih izmjena i predložit ću kako da se on ovdje konkretno institucionalno vrati na prave tračnice, a apsurd jučerašnje rasprave odnosno paradoks sastoji se u tome da smo imali doista konstruktivnu raspravu na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, gdje su govorili svi saborski zastupnici koji su bili prisutni i oni manjine i oni većine i mahom među ostalim, istaknuli i zanimljive i dobre prijedloge unutar ovih izmjena Poslovnika, zajednički se složili da su nam one nužne, izmjene kao takve, da bismo vratili povjerenje građana u ovu instituciju i onda nakon te konstruktivne rasprave, naravno, učinili ono što im je prema prema njihovom tumačenju demokracije dužnost, odbili ove izmjene Poslovnika, prethodno se složivši da ima dobrih stvari i da su nam izmjene potrebne. Pa hoćemo li ikada ovdje pokazati da imamo zajedničke volje? Oporba je u više navrata glasala za neke HDZ-ove prijedloge koji su išli na korist građana. Hoćemo li ikada ovdje pokazati da postoji zajednička volja i sloga oko toga da trebamo mijenjati način našeg rada i da taj prijedlog smije doći čak i iz usta oporbe, da oporba povremeno može reći nešto konstruktivno i suvislo? Ili, ako vam ne odgovara, da konstruktivan i suvisao prijedlog dođe iz usta oporbe, ja sam ovdje javno spremna se sukladno jučerašnjem prijedlogu kolege Bauka odreći autorstva nad ovim prijedlogom i ako ga podržite u prvom čitanju, u drugom čitanju prepustiti ovaj prijedlog Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav pa neka on napravi prijedlog kako misli da treba i ja više neću biti autor tog prijedloga, bit će autor Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Ja ću se vlastitog prijedloga odreći ako ste vi spremni preuzeti ga, doraditi ga kako smatrate ispravno, ali se konačno zajednički i oporba i Vlada složiti oko toga da napravimo neke konstruktivne izmjene jer su nam izmjene nužne da bismo vratili povjerenje građana u HS koje je iz dana u dan sve manje pa ćemo vidjeti hoćete li imati volje, ako već nemate volje da oporbeni zastupnik kao takav predloži, a da mu prijedlog prođe jer kakva bi to poruka bila hrvatskim građanima, da je neki oporbeni prijedlog prošao, pa valjda se nešto gore iz vaše perspektive ne može dogoditi. Onda, eto, preuzmite prijedlog i sami ga unaprijedite da bude bolji. Ali učinimo nešto. Ne moramo ni glumiti da smo učinili zajedno, ali neka se iz ovoga izrodi jedan kvalitetniji Sabor. Reformu Sabora nisam predložila zato jer je to popularno ili nešto što je svima jednostavno i lako razumljivo nego zato što mislim da se tijekom ovih 30 i nešto godina autentičnog hrvatskog parlamentarizma pojavila vrlo ozbiljna potreba da prije svih ostalih stvari reformiramo način na koji funkcionira ova kuća koja je najviše demokratsko i zakonodavno državno tijelo. Hrvatski sabor, kao i mnoštvo drugih institucija tijekom vremena nataložio je mnoštvo duboko pogrešnih praksi, kako u pogledu njegovog ustroja, tako i u pogledu načina njegovog rada. Najčešće su pritom u fokusu, glede rada Sabora bile teme poput prisutnosti zastupnika na sjednicama Sabora ili koliko bi saborski zastupnici trebali imati minuta za svoje govore ili koliko replika i kada se smije replicirati. Prije toga raspravljalo se i odlučivalo o ukidanju ispravaka netočnih navoda. Svim tim temama pristupalo se senzacionalistički pa se nudila i donosila rješenja čiji je rezultat bio daljnje srozavanje ugleda Sabora, dakle ništa od onoga što se prikazivalo kao poboljšanje i unaprjeđenje u radu i funkcioniranju Sabora nije donijelo željeni rezultat. Upravo suprotno od toga. Sigurna sam da ćemo i danas u ovoj raspravi imati repeticije o većini tih tema, pri čemu sam se i sama dotaknula nekih od njih ovom izmjenom Poslovnika, ali s druge strane, ovaj Poslovnik, ove izmjene imaju i mnoštvo prijedloga o kojima se govorilo vrlo malo ili nikako, a za koje smatram da bi barem malo mogli popraviti, ne samo ugled, nego i kvalitetu rada Sabora. Također, naravno, u ovaj Poslovnik nisu stale sve stvari o kojima sam promišljala, ali za mnoge od njih trebalo bi izmijeniti i neke druge zakone. Iskoristit ću ovo vrijeme kako bih pobliže obrazložila svoje prijedloge, a započet ću s jednom od omiljenih tema koja izaziva veliko nezadovoljstvo u javnosti, a to je pitanje prisutnosti zastupnika na plenarnim sjednicama Sabora. Riječ je o fenomenu tzv. prazne sabornice, o kojem svi govore, ali za koje nikada nije pronađeno adekvatno rješenje. Naši građani koji prate rad Sabora u pravilu stječu dojam da većina zastupnika ne dolazi na sjednice nego da se pojavljuju samo petkom u podne radi glasovanja. U svakom slučaju, prazna sabornica izaziva izrazito negativan efekt u našoj javnosti i to sasvim opravdano, pa se taj problem mora adresirati. Stoga sam predložila da se u Poslovniku propiše vrlo jasna obaveza da za raspravu u HS-u mora postojati kvorum koji se mora utvrditi i održavati tijekom cijele rasprave o nekoj točki dnevnog reda i predlažem da taj kvorum bude 1/3 od ukupnog broja zastupnika u Saboru. Prihvaćanjem takvog pravila možemo staviti sa strane bilo kakve novčane kazne koje se sada primjenjuj bez ikakvog stvarnog učinka jer pravna sankcija u slučaju nepostojanja kvoruma značit će se da se zakon uopće ne može donijeti. Mislim da je kvorum od 1/3 prisutnih zastupnika postavljen objektivno, ako imamo u vidu da će određeni broj zastupnika uvijek imati obaveze izvan sabornice, ali i da će se sve klubove potaknuti da više vode računa o prisutnosti svojih zastupnika na sjednicama. Dakle, ona slika koja se vrlo često šalje u javnost je slika prazne sabornice i to doista opravdano opterećuje ugled Sabora. Građani nas plaćaju da njih zastupamo, a nas nema i onda u fokusu nije naš rad nego je u fokusu naš ručak. Pa promijenimo to. Kvorum je nužan da bi se održala bilo koja sjednica odbora, a nije nužan za onu glavnu sjednicu to je plenarna sjednica, kako je to moguće? Mi bismo trebali ovdje postići konsenzus oko toga da kad već nismo toliko ozbiljni da smo razvili samo odgovornost i da budemo svili ili da nas bude dovoljno prisutno na svakoj raspravi da onda propišemo obvezu da to bude makar jedna trećina saborskih zastupnika za koju vjerujem da ju je moguće osigurati i da predstavlja elegantno rješenje koje ne bi previše opteretilo vladajuću većinu, ali bi osiguralo da sabornica nikada ne bude prazna. Da bi se ostvarile objektivne pretpostavke za prisustvo zastupnika na plenarnim sjednicama moramo imati sustav koji će uzimati u obzir da se unutar samog Sabora zastupnicima ne određuju istovremeno obaveze koje im onemogućuju dolazak na plenarnu sjednicu. I tu dolazimo do pitanja ustrojstva saborskih radnih tijela, primjerice trenutno dijela zastupnika nema jer se paralelno odigrava sjednica Odbora za pravosuđe. Isto tako jučer kada sam bila u ime predlagatelja prisutna na sjednici Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav nisam bila u mogućnosti na plenarnoj sjednici u Saboru braniti vlastite amandmane i to je problem nemogućnosti prisutnosti na paralelnim događajima u Saboru, ne samo kada je pitanje naše dobre volje što ćemo izabrati pohoditi nego nekad i nužnosti da budemo na oba mjesta. Ja sam jučer morala braniti svoje predložene amandmane koji su mi izrazito važni jer se tiču toga da se poveća neoporezivi osobni odbitak, da naši građani dobiju veće plaće, a nisam to mogla učiniti jer sam morala biti na sjednici Odbora za Ustav zbog ovog poslovnika. Takvo dupliranje događaja u vrijeme plenarnih sjednica prema ovom prijedlogu poslovnika više neće biti moguće. A onda više, možda to naše građane zanima, neće biti moguće ni isprike oko toga zašto nas nema na plenarnoj sjednici. Prije svega trebamo imati na umu da je HS u globalnim pa i u europskim razmjerima brojnošću zastupnika relativno malen parlament koji ne trpi inflaciju tijela kakva se dogodila Saboru tijekom vremena. Imamo previše odbora i to s nazivima i djelokrugom koji je javnosti nejasan koji je doslovno zastario. Recimo vidite samo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, dakle kakva informatizacija danas? To možda prije 10 ili 20 godina kada se kupovala informatička oprema, danas valjda govorimo o digitalizaciji i umjetnoj inteligenciji i drugim potrebnijim stvarima. Ali mi i imena i djelokrug odbora prenosimo iz generacije u generaciju, a da ih ne osuvremenjujemo i da uopće ne promišljamo o tome imaju li oni smisla u današnjem vremenu. Zato sam ponajprije predložila drugačije ustrojstvo saborskih radnih tijela zadržavajući fiksno samo njih pet i to Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske poslove, Odbor za izbor, imenovanja i upravne postupke te Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Iako mislim da su razlozi za zadržavanje ovih odbora kao stalnih radnih tijela samo razumljivi ukratko ću objasniti razlog zašto sam ih izdvojila kao zasebne. Odbor za Ustav je tijelo koje ima specijalne ovlasti glede nekih ustavnih instituta, pa tako ima ulogu u postupku donošenja ili promjene Ustava, ima ulogu raspisivanju referenduma, ima ulogu u postupku izbora ustavnih sudaca itd.. Odbor za zakonodavstvo jedino je radno tijelo Sabor kroz kojeg doslovno prolaze svi zakoni i to radi radi preispitivanja njihove usklađenosti s Ustavom, pravnim sustavom, ali i radi postizanja nomotehničke usklađenosti zakona koje donosi Sabor. Odbor za Europske poslove je odbor koji smo kao Parlament po uzoru na brojne druge europske države pravno i faktički posebnim zakonom delegirali ovlasti koje imaju nacionalni parlamenti u postupku donošenja najvažnijih europskih akata. Odbor za izbor, imenovanja i upravne postupke je zapravo interna saborska ustrojstvena jedinica koja rješava u upravnim stvarima koja se tiču prava i obveze zastupnika, a brojnim zakonima određena je uloga tog odbora u provođenju postupka imenovanja vršitelja određenih visokih dužnosti. Također tu je i Mandatno-imunitetno povjerenstvo koje ima specijalnu ulogu odlučivanja ili predlaganja odluka koje se tiču našeg mandata, imuniteta i zato mislim da ti odbori moraju ostati. Ali sva ostala radna tijela od koja su mnoga zastarjela i ne pokrivaju više djelokrug koji nam je nužan moraju biti podložna promjenama u svakom sazivu Sabora, tj. kada se formira neka parlamentarna većina ona treba odlučiti ne samo o ustrojstvu Vlade nego tijela Sabora odnosno o tome kako će i Sabor izgledati. Očekujem da bi ovakav ustroj radnih tijela doveo do njihovog smanjenja, no smatram kako bi trebalo smanjiti i prosječan broj članova u radnim tijelima. Ako broj odbora i količinu odbora i njihovo funkcioniranje prilagodimo aktualnoj Vladi imat ćemo odnosno njezinim ministarstvima imat ćemo jasan djelokrug svih odbora, prohodnost između Vlade i odbora i mogućnost suodlučivanja odnosno jasnije ingerencije u pojedinim zakonima zakonima koji se donose u HS-u. Ovako nitko ne zna što bi tko točno trebao raditi pa pojedini zakoni potpadaju pod više odbora, a možda zapravo ne potpadaju danas niti pod jedan. Što se tiče smanjenja članova pojedinog odbora predlažem da se prosječni ukupni broj članova odbora smanji sa 13 na devet članova. Naime, mi smo trenutno u situaciji da pojedini zastupnik da bi se upotpunilo članstvo mora biti član u nekoliko odbora pa 151 zastupnik danas mora popuniti kada govorimo samo o odborima preko 400 mjesta u odborima. I u kakvoj smo onda situaciji? Da reda radi popunjavamo članstva u odborima, da tamo dolaze ljudi koje tema niti zanima, niti su za nju specijalizirani i da nemamo kvalitetan rad odbora. A i ta količina odbora ako ćemo ovdje otvoreno razgovarati djelomično, ako ne i u potpunosti, budimo iskreni, postoji da bi se osiguralo štoviše sinekura u HS-u jer to su predsjednička, potpredsjednička, itd. mjesta, a sva od njih imaju financijsku nadoknadu i nitko zbog toga neće postaviti pitanje trebaju li nam svi ti odbori i eventualno hoćemo li smanjiti broj tih odbora jer svakom klubu odgovara što više sinekura, međutim, to naš rad ne čini boljim, dapače, mnogi su odbori zastarjeli, što srozava kvalitetu rada Sabora. Svakako bi trebalo propisati i voditi računa da se odbori održavaju u one dane kada nema plenarne sjednice, da se izbjegne situacija da zastupnik mora birati hoće li prisustvovati plenarnoj sjednici ili sjednici odbora, evo, to je sada situacija. Dio zastupnika je na Odboru za pravosuđe, jučer amandmani, paralelno sjednice, dapače, postalo je uobičajena praksa da se odbori nikada ne održava izvan plenarnog zasjedanja jer je zastupnicima lakše zbiti obaveze u ovih par dana nego ih protegnuti na cijeli tjedan, ali to nikako nije dobro, to obesmišljava odbore, a istodobno narušava i rad plenarnih sjednica. Po ovom prijedlogu to više neće biti moguće. Sljedeća grupa promjena koju predlažem odnosi se na ono ključno, a to je odnos između Vlade i Sabora. Tu polazimo od ustavne činjenice koja se u praksi nerijetko zanemaruje da je Vlada RH odgovorna HS-u, pri čemu se uloga HS-a ne iscrpljuje samo donošenjem zakona, nego podrazumijeva da Sabor nadzire i kontrolira rad Vlade. Naš alat za nadzor Vlade, prije svega su, primjerice, zastupnička pitanja i kod njih je rok za odgovor 30 dana i taj se rok često prekoračuje, a nekada pitanja ne dobiju odgovore uopće. Kako bi se spriječila praksa ignoriranja zastupničkih pitanja, ja ovdje predlažem da se u slučaju neodgovaranja, ministri ili predsjednik Vlade pozovu u Sabor na davanje usmenog odgovora. Nema više zaboravili smo, nema više nikad nismo odgovorili, kad prođe 30 dana, neka ministar dođe ovdje i neka da odgovor usmeno pa ćete vidjeti kako će se pronaći vremena u tzv. zgusnutom rasporedu da se ipak da odgovor onima koji nadziru rad Vlade, a to smo mi, saborski zastupnici i budimo konkretni, primjerice, u ovom mandatu Andreja Plenkovića pitala sam je li izvršio svoj zaključak 2018. o smanjenju broja agencija, državnih tijela, zavoda, ureda, itd. i to sam pitala početkom 2022., sada će skoro biti 2 godine i naravno da još uvijek nije odgovoreno, nije odgovoreno jer nije izvršio vlastiti zaključak, a zaključak je 2018. uputio da bi dobio par senzacionalističkih naslova i da bi se stekao dojam da će on reformirati državna tijela i da će smanjiti njihov broj. Poslije su svi temu zaboravili, a moje nadzorno zastupničko pitanje, naravno, nikada nije dobilo odgovor niti očekujem da će ga dobiti. Najstarije neodgovoreno pitanje u ovom zasjedanju Sabora pripada Nikoli Grmoji koji je 24.7.2020. g. postavio pitanje zašto je Hrebak bio na sjednici Sabora iako mu je određena obavezna mjera samoizolacije. Naravno da pitanje nikada nije dobilo odgovor. Drugo najstarije, postavio je vaš novi koalicijski partner Zekanović koji je pitao ministra Fuchsa zašto je Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo suglasnost o prikazivanju filma Dnevnik Dijane Budisavljević za osnovne škole, 23.9.20020. Nisam sigurna zanimali li njega još uvijek, s obzirom da je postao dio vladajuće većine, odgovor na to pitanje, ali ono u što sam sigurna je da sada promptno dobiva odgovore na svoja pitanja, ako ih se više uopće usuđuje i postaviti. Nadalje, radeći po ovom našem Poslovniku, nejasno je zbog čega Vlada kao svoje predstavnike na sjednicama Sabora i odbora može imenovati državne tajnike, kad smo mi oni koji su u Saboru imenovali ministre, dali im povjerenje i ti su ministri direktno odgovorni nama. Stoga predlažem da to i propišemo u Poslovniku, a nekako se nadam da će ministri više paziti kakve zakone predlažu jednom kad ih oni osobno budu morali braniti u HS-u, a ne kada metke umjesto njih primaju državni tajnici. Nastavno na ovu temu predlažem i tražim da se rasprava o ministrima koje Sabor imenuje na ministarsku dužnost, s odbora vrati na plenarnu sjednicu. Dakle nam više skrivanja rasprava i izmicanja na odbore. Sada rasprave o ministrima idu ispred onih koji su ih ovdje izabrali i pred očima hrvatskih građana pa će i one malo drugačije izgledati, a naš uvaženi predsjednik Vlade neće više trčati s jednog odbora na drugi kao da ima dogovorene brzopotezne kave. I na koncu, dolazim do one grupe promjena koje predlažem, a tiče se političkih odnosa unutar Sabora. Prva od tih promjena odnosi se na povećanje broja zastupnika koji je potreban za osnivanje saborskog kluba, tako da je za osnivanje kluba zastupnika potreban dogovor minimalno 5 zastupnika umjesto dosadašnja 3. Zašto? Zato što mi, na početku svakog saziva krećemo sa relativno pristojnim brojem klubova i relativno smo operativno tijelo. Pri kraju svakog saziva, s obzirom na političke razmirice, broj klubova opada, mi ih imamo sve više, rasprave su neprohodne s obzirom na izlaganja svih klubova, traju unedogled. Mi uvijek moramo pronaći balans između potrebe političkog okrupnjavanja i potrebe i mogućnosti da se manji broj pojedinaca okupi na vlastitim interesima ima svoj glas, ali prema mom prijedlogu, to bi sada bilo 5. Trenutno u Saboru djeluje 16 klubova i njihov se broj kontinuirano povećava kako se bliži kraju saziva. U krajnjoj liniji, ono što također, propisujem je i da svaki zastupnik može biti član samo jednog kluba. Trenutno imamo saborske zastupnike, pa čak i potpredsjednike Sabora, koji su istodobno i manjina i većina. U ime kluba, recimo, IDS-a, glasaju protiv i govori se ovdje protiv nekog zakonskog prijedloga Vlade, a istodobno kao dio kluba manjina dižu ruku za taj prijedlog Vlade, da bi se spriječila ta podvojenost ličnosti, ovdje očekujem da svatko izabere samo jedan klub kojeg će biti član. Ne možete biti istodobno čak i manjine i većine. Još jedno bitno pitanje na koje sam se osvrnula odnosi se na izvješća koja Saboru podnose određena tijela i institucije gdje predlažem da jasno propišemo u Poslovniku da se sva izvješća u Saboru moraju raspraviti do kraja kalendarske godine u kojoj su podnesena. A ne kao sada da neka nikada ako to nije politički oportuno, da ne dođu uopće na dnevni red. Ono što sam predložila da bi naš rad bio kvalitetniji je da se propiše da zastupnici prije rasprave u Saboru moraju imati minimalno 8 dana za pripremu. I svaki rezultat glasovanja, u konačnici i to je u ovom prijedlogu, bilo da se odvija elektronički, dizanjem ruku ili poimenično mora biti objavljen javno i trajno dostupan svima. Odgovor na pitanje, kakav nam i s time ću zaključiti Poslovnik Hrvatskog sabora treba, zapravo je ključ odgovora na pitanje kakav Hrvatski sabor želimo. Dugoročno gledano očekuje se da će djelatniji Sabor kao predstavničko tijelo građana osnažiti povjerenje u demokratske procese u RH, povećati participaciju građana u njima, a time povratno i kvalitetu saziva svakog Sabora i to je moj politički cilj, a ovo je doprinos tome cilju. Borića. Ja vas molim da odete na mjesto poštovana zastupnice pa ćemo onda imati replike. Izvolite. Hvala vam lijepo uvaženi potpredsjedničke, poštovana zastupnice Selak. Moje osobno mišljenje je da bi ovaj vaš populistički uradak trebalo nazvati drugačije. Trebalo bi ga zvati Poslovnik o blokadi rada Hrvatskog sabora. Pri tom se pozivam na vaš uvodni govor, gdje ste odmah objasnili čl. 246. i stavak 2. 2. kojim govorite da je za raspravu potrebna trećina zastupnika ili kvorum trećine. I do toga ste došli na svoj način razmišljajući zašto je to potrebno svjesni da danas mi ovu raspravu po vašem Poslovniku ne bi vodili, s obzirom da nas u sabornici ima 30-ak, još bi mi čekali da se pojavi 20-ak zastupnika pa da mi raspravu vodimo. To je zbog toga, a što se tiče pozitivnih praksi, nadam se da ste svjesni i vi kao osoba ali kao Klub Mosta, da ste otvorili jednu Pandorinu kutiju mogućnosti prijedloga mnogih budućih izmjena Poslovnika koji mogu doći od zastupnika, ali i možda i od kluba vladajuće većine. Tada vjerojatno nećete razmišljat na taj način i možda će vam smetati mnoge odredbe koje možda tada neki klub vladajuće većine ugradi u taj Poslovnik. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Selak Raspudić. Zahvaljujem na pitanju. Dakle, vama je demokratizacija Sabora koji je potvrdio i Ustavni sud da svaki zastupnik smije samo predložiti kvalitetnije uređenja Sabora Pandorina kutija. Ali u redu, možete to tako nazivati i to pokazuje vaš odnos prema demokraciji. Vama je demokracija izvor svega zla. I to je vaša politička poruka i ja je ovdje prihvaćam ali i podcrtavam da je čuju hrvatski građani. A što se tiče vaše primjedbe da je ovo populistički uradak, ovo je vrlo ozbiljan i razrađen uradak koji su pohvalili i mnoge vaše kolege jučer na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. I ja se nadam s obzirom da ste takav protivnik populizma i s obzirom da sada imate i mogućnost, da ćete ponuditi vlastiti prijedlog kako da se

omalovažava nas u smislu da mi nešto radimo na ovakav ili onakav način, posebno mene osobno. A mi znamo praksu dosadašnju izmjena Poslovnika. Uvijek smo išli za time da se usuglašavaju svi klubovi i da pravila vrijede jednako za svih ovdje i to je bila dobra praksa, a provodio ju je saborski Odbor za Ustav, Poslovnik, politički sustav. Tako da se to zna, a predsjedništvo Hrvatskog sabora jasno je dala naputke svim klubovima da daju svoje prijedloge i ovo nije nikakvo vaše iznašašće kako ste rekli u raspravi, nego prijedlog

Kolega Borić iznosi neistine govoreći da se je uvijek tražilo usuglašavanje. Da, između njegovih koalicijskih partnera u vladajućoj većini. Niti jedan prijedlog Mosta u tom njegovom famoznom usuglašavanju nije prošao. A ovo su bili među ostalim prijedlozi. Nikada niti jedan, radila je samo samovolja vladajuće većine. Tako, čisto na znanje i ravnanje cijeloj javnosti. replika pa dobivate opomenu. Kolega Grmoja je dignuo povredu Poslovnika. **Grmoja, Nikola (MOST)** Povrijeđen je čl. 238. Kolega Burić kaže da zato što je naša kolegica Selak Raspudić napravila jedan sustavan prijedlog Poslovnika, da je to loše jer otvara Pandorinu kutiju. To otvara Pandorinu kutiju samo za ljude sa zlim namjerama. Vi ste pokazali da ste takvi jer ste uvijek u izmjenama Poslovnika išli ograničavati pravo zastupnika na raspravu. Za one koji žele parlamentarizam, koji žele raspravu o bitnim zakonskim prijedlozima ovdje u Hrvatskom saboru i da se u Sabor vrati odlučivanje, za takve ovo nije otvaranje Pandorine kutije. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Povrijeđen je čl. 238. Dakle, spominje se ovdje da se mi ne konzultiramo sa drugim saborskim zastupnicima iz drugih stranaka koje participiraju u ovom Saboru. Dakle, to je potpuno netočno. Prije godinu dana predsjedništvo je pozvalo sve klubove zastupnika da dostave svoje prijedloge oko Poslovnika. Nitko to nije dostavio. Koliko se sjećam Most je sam rekao da neće sudjelovati u izmjenama Ustava da bi uredili pitanje izmjena Zakona o referendumu. Prema tome, o čemu vi pričate. Opet pokazujete svoje licemjerje. I to je bila replika, pa dobivate i vi opomenu. Kolega Borić dignuo je povredu Poslovnika. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Grmoja me zaista uvrijedio i rekao je da sam ja prvak zlih namjera. Ovdje u Hrvatskom saboru, mislim da ako je netko prvak zlih namjera u Hrvatskom saboru da je to Nikola Grmoja. Ne vidim kod njega ništa dobronamjerno. Uvijek je to zlo sa nekim potrebama, da se izaziva ili mržnja, ili da se nekome ruga ili da nekome napravi nešto loše. To je Nikola Grmoja i s time će se on morati nositi osobno, a što se mene tiče ja ga gledam na jedan drugačiji način. Mislim da je on ovdje predstavnik ruskog sveta. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je, nije bila povreda Poslovnika, dobijate opomenu, a ja vas lijepo sad molim ajmo prvo

Plenkovićeva pahuljica se moraju sjetiti noći kad smo donosili ovdje Poslovnik kad ste ukinili replike i slobode govora, smanjili 2018. 1. 3. cijelu noć dotada bila najduža rasprava. Tako da Plenkovićeva pahuljica nek to kaže predsjedniku sabora koji je moju kolegicu Mariju Selak Raspudić maltretirao ovdje da krši Poslovnik, krši zakon. Gdje je danas taj heroj? …/Upadica Željko Reiner: To je povreda, nije bila povreda kršite Poslovnik, dobijate opomenu i nemojte tako govoriti molim vas. Repliku ima poštovani zastupnik

želim zahvaliti ne samo na tome što ste uputili, izradili ovaj prijedlog Poslovnika nego zato što ste bili uporni jer da niste bili tako uporni dakle ne bismo imali ovu raspravu. Ustavni sud je morao predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića natjerati da stavi ovu točku na raspravu. I što imamo sada kakve poruke iz redova vladajuće većine? Da je to otvaranje Pandorine Pazite kada zastupnik predloži izmjene ili Poslovnika ili načina rada Hrvatskog sabora to je za njih otvaranje Pandorine kutije. Zašto? Jer samo oni imaju pravo uređivati način rada u Hrvatskom saboru i to uvijek na uštrb parlamentarizma, uvijek na uštrb slobode govora saborskih zastupnika, a njihov je interes da što manje zastupnika bude ovdje. Zato su sada sazvali u isto vrijeme sjednicu Odbora za za pravosuđe, nažalost tu je asistirao i kolega Jakšić. Dakle, ovo je doista jedna cjelovita reforma sabora koja ide mimo populističke rasprave o radu sabora koja se odnosi samo na to koliko dugo netko može govoriti i tko to krši. Ovdje se direktno osvrćem na rad saborskih tijela, na način funkcioniranja saborskih tijela, na količinu saborskih tijela, na broj zastupnika u saborskih tijela, na način funkcioniranja odbora u odnosu na plenarnu sjednicu itd. Dakle, ovo je jedan sustavan i promišljen prijedlog. I ja sam, ponovit ću to još jednom spremna odreći ga se i prepustit ga u ruke Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav pa neka oni ponude kvalitetniju izmjenu i bolji rad sabora. Mi ne stojimo dobro u očima hrvatskih građana i razloge za to možemo pronaći i u institucionalnim mehanizmima za koje smo odgovorni i moramo ako smo sposobni ponuditi bolje rješenje. Ja vam svoje ako već ne date da moje prođe, prepuštam da ga unaprijedite, a vidjet ćemo hoće lite to, hoćete li to Kolegice Selak Raspudić skandalozna je izjava HDZ-ovog zastupnika Borića da je upućivanje nekog prijedloga ili mišljenja saborskog zastupnika otvaranje Pandorine kutije. zapravo dovoljno govori o tome kako on doživljava demokraciju u Hrvatskoj. Totalitarizam. I to je za njega jedini vid upravljanja vid upravljanja državom. I to je i sam rekao, ali to dovoljno govori o njemu. Ono što ste vi spomenuli u svom izlaganju je ono što mene interesira. Zbog kojeg razloga ste rekli da je najbolje odnosno da je pomak naprijed ukoliko se klub zastupnika treba treba povećati na 5 zastupnika da bi se mogao osnovati i zašto pojedini zastupnik kao danas ne može biti član 2 kluba nego samo jednoga? Hvala. Kada smo već kod metafore Pandorine kutije, ako sam je ovdje i otvorila ja ću je ostaviti otvorenom do kraja jer ono što leži na kraju Pandorine kutije je nada, a ja se nadam da će već ovaj proboj da je Ustavni sud dozvolio da svaki saborski zastupnik predloži reformu sabora vratiti nadu u političke procese u ovoj zemlji građanima RH i da će i da će dugoročno gledano ta nada koja će tinjati, a onda i rasti doživjeti svoje ozbiljenje u našoj političkoj praksi gdje će ovakva vizija demokracije u kojoj sabor isključivo služi Vladi kao njezina produžena ruka postati stvar prošlosti jednako kao i ova …/Upadica Željko Reiner: Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvažena kolegice Raspudić, sad kada je mjesto virtualne premijerke popunjeno ostalo je upražnjeno mjesto virtualne predsjednice Hrvatskog sabora. Ove vaše izmjene Poslovnika u biti me asociraju na početak vaše kampanje za predsjednicu sabora ili se ja možda varam. No, vratimo se na meritum. Govorite u izmjenama da bi u sabornici uvijek trebala biti prisutna 1/3 1/3 hrvatskih zastupnika. Na koji način bi se to Poslovnikom uredilo i kako bi uopće rad sabora i bio zamisliv kad znamo da je to u ovim okolnostima apsolutno nemoguće? Raspudić, Marija (Nezavisni)** Prije svega zahvaljujem vam na komplimentu i drago mi je da ste moje izmjene prepoznali toliko sustavnima i bitnima da mislite da su ono što mi omogućuje kandidaturu najmanje za predsjednicu Hrvatskog sabora. Tako da vam hvala na tom komplimentu, a što se tiče toga kako bismo osigurali 1/3 zastupnika ja vas podsjećam da je za uopće raspravu na bilo kojoj sjednici odbora nužan kvorum od polovine, natpolovična većina prisutnih zastupnika, a kako to da on ne postoji za ovu sjednicu, pa lako bismo ga osigurali. Oni koji su predsjednici klubova odgovaraju za prisutnost svojih saborskih zastupnika, isto tako ako ne bismo imali paralelne sjednice odbora i plenarne sjednice onda bismo imali i veću mogućnost prisutnosti zastupnika na plenarnoj sjednici jer ja ću vas pitati, a što je alternativa, da imamo praznu sabornicu i šaljemo sliku našim građanima da sabor ne radi ništa i ne valja,

često govorite u HS kako se zastupnicima i zastupnicama ograničava pravo govora, da nemate mogućnosti dobit dovoljno minutaže da ovdje raspravljate, a onda istodobno sada predlažete dakle da kada govorimo primjerice o osnivanju kluba zastupnika se smanji bro…, odnosno poveća broj potreban za osnivanje sa 3 na 5, pa mene zanima da li ste se obzirom da se stalno pozivate na neke konzultacije, konzultirali sa kolegama iz oporbe, primjerice iz IDS-a, iz GLAS-a, HSS-a, RF i drugim dakle klubovima koji se sastoje od 3 ili 4 zastupnica i zastupnika kojima će se uvelike ako se usvoji ovakav prijedlog smanjiti mogućnost raspravljanja u HS za što se uvelike vi u svojoj reformi pravosuđa u radu sabora zalažete. ovo ću shvatiti kao frojdovsku omašku, doći ću ja i do reforme pravosuđa odnosno doći ćemo svi mi jer znate očito, pa vam se zato i omaklo da nam je i ona nužna kao i reforma sabora. Što se tiče prakse i vašeg poznavanja i ustava i zakona ona je najbolje vidljiva iz toga što ste javno rekli da se ova rasprava nikada neće dogoditi, da ono što ja želim, a to je da se o poslovniku rasprava, raspravlja na plenarnoj sjednici, vi ste i nakon odluke, ustavnog suda tvrdili da neće biti moguće, ali ipak se dogodilo. Dakle, ne ukidam ja demokraciju nego predlažem operativno funkcionalno djelovanje HS i ono trenutno nije moguće, što je vama dobro poznato, a ako se ne slažete s mojim prijedlogom predložite vi alternativno da svaki zastupnik ima jednako pravo govora, pa neka onda

idemo se svi držati vremena. Ako svako premaši za 10-15 sekundi, ionako imamo jako puno prijavljenih za diskusiju, ostat ćemo do kasno popodne, možda i uveče, a onda će svi graknuti kao jedan zašto se važna rasprava o Izvješću DORH-a itd. odvija u kasnim noćnim satima. Zato jer premašujemo vrijeme, jer se ne držimo poslovnika, ovog poslovnika kojeg bi se svi sad trebali držati. Kolega Habijan je dignuo povredu poslovnika, u čem je povrijeđen poslovnik? traži sankcioniranje Vlade kada ne odgovori na njezina pitanja, dakle vidite kako je zapravo ovo vrlo sklizak teren, očekujem odgovor. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, i to je bio ovaj replika, pa dobijate opomenu. Poštovana zastupnica Marić ima repliku. Hvala lijepa. Poštovana kolegice, dobrim dijelom onoga što ste govorili, pogotovo u uvodnom dijelu se slažem, a mislim da se i dobar dio kolega sa ovog, ove strane sabornice u sebi duboko slaže jer su to kolege koji kao i vi i ja zaista jesmo redovno na ovim sjednicama, trudimo se, radimo se, aktivni smo i boli nas kada onda u medijima slušamo kako sabor ništa ne valja, prazne sabornice itd.. No činjenica je da ovaj vaš prijedlog poslovnika, izmjene poslovnika neće proći, ali evo konkretno pitanje za vas. Vi u čl. 8. želite promijeniti čl. 59., srezali ste sa, broj radnih tijela s 29 na 5, međutim i dalje ostaje mogućnost u čl. 45. da se ipak broj radnih tijela poveća, mislite li da će se onda ipak zbog vladajuće većine vratiti na staro? Vi ste spomenuli suvišan Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, što mislite koji bi još odbor bio recimo suvišan? Hvala. Zahvaljujem vam na pitanju. Ovako, znači ne mislim da je taj odbor konkretno suvišan nego mislim da njegov djelokrug u svim segmentima njegovog naziva ne odgovara našoj stvarnosti. Mi trenutno ne trebamo informatizaciju nego mi trenutno razgovaramo o digitalizaciji ili umjetnoj inteligenciji ako ćemo te teme podvesti pod isti raspored kao i medije. Ono što smatram bitnim naglasit je da ja nisam srezala samo rad odbora, očekujem, broj odbora, očekujem da bi on bio manji. Međutim, ja sam rekla ovih 5, to je moj prijedlog i argumentirala sam zašto treba biti fiksno, a ostali će se prilagoditi odnosno Vlada se prilagođava njima jer sabor izglasava Vladu i ministarstva, dakle djelokrugu Vlade, pa ćemo imati to da sabor i Vlada korespondiraju, da njihov djelokrug bude na sličan način uređen, da znamo gdje pripada koji zakon i onda će sabor i biti funkcio…, sabor biti puno funkcionalniji nego što je danas. **Reiner, Željko Hvala g. predsjedavajući. Poštovana kolegice Selak Raspudić, oduvijek se poslovnik mijenjao temeljem dogovora klubova i to je funkcioniralo i to je bilo okej. Vi sada ovim vašim prijedlogom praktički dajete mogućnost većini da donosi poslovnik onako kako njoj odgovara, naravno da mi to nećemo napravit, ali po ovom vašem prijedlogu bismo mogli ili vi smatrate da bi to samo imali pravo oporbeni zastupnici. S druge strane još je apsurdniji vaš ovaj prijedlog za ovu neophodnu trećinu, po ovome praktički mi bi sada, nas ne bi ovdje bilo, negdje bi bili sjedili, čekali bi da se skupi trećina da možemo raspravljat o tome, a evo mi raspravljamo govorite i vi i mi govorimo o tome, prema tome zaista recite mi da li vi mislite da bi tu trećinu trebala održavati samo vladajuća većina ili bi to svaki klub imao obvezu da trećinu svojih zastupnika drži prisutnim …? Kako bi to, to je jednostavno nemoguće provesti? Ja ne znam kako vi to zamišljate da bi svaki klub u određenom momentu moro vodit računa da je trećina …/Upadica Reiner: Hvala./… njegovih saborskih zastupnika …/Govornik Prvi dio vaše konstatacije nisam razumjela, kao što nisam ni razumjela kolegu Habijana koji je tvrdio da nije dobio odgovor na pitanje dok sam mu jasno rekla da predlažem ovakvu reorganizaciju povećanje broja potrebnih članova kluba … na pet da bi Sabor bio operativan. A ne možemo ovakvo segmentiranje rada Sabora gdje imamo 16 klubova gdje ne uspijevamo proći ni kroz jednu značajnu točku kroz dan dugoročno održati. Što se tiče drugog dijela vašeg pitanja, kvorum je potreban svugdje. Kako mi čekamo na sjednici odbora da imamo natpolovičnu većinu? Kako se svi mogu skupiti petkom na glasovanju i dignuti ruku da bi neki zakon prošao? Ha možemo to onda učiniti valjda i na plenarnoj sjednici. Ali očito to nikome ovdje ne odgovara. Ako je mogao, a odgovor na to pitanje nismo dobili, bolestan Hrebak doći u HS da bi glasao da je to bilo potrebno onda vjerujem da mi ovdje možemo zajednički održati tu trećinu da više nikada ne svjedočimo fenomenu …/Upadica Reiner: Hvala./… prazne sabornice Poštovani predsjedniče, čl. 238. obmanjivanje javnosti, pa pogledajte u konačnici evo sada situaciju vladajućih je ipak tu većina više nego, pogledajte gdje je prazna sabornica i kako i na koji način vi mislite u svakom momentu natjerat da saborski zastupnici bude jedna trećina svakog kluba nazočna sjednici? Hoćete u svakom momentu prebrojavat e sad fali iz ovog kluba dvoje ne možemo prekidamo sa radom kako bi taj Sabor funkcionirao? Poštovana zastupnica Selak Raspudić. bila povreda poslovnika. Dobro, dobijate opomenu. Poštovana zastupnica Mrak Taritaš. Hvala lijepo. Poštovana kolegice Selak RAspudić, dakle u vašem prijedlogu za izmjenu poslovnika i u obrazloženju govorite o potrebi demokratičnosti, demokratičnosti u Saboru i sad tu dolazimo do jednog problema pa me zanima vaš stav ili mišljenje što činiti dalje. Dakle, mi smo svi izabrani u Sabor i 151 zastupnik, no iza toga nemamo ista prava u Saboru, prava su različita. Dakle, ako ste u okviru kluba ako ste u klubu onda imate drugačije mogućnosti, ali ako slučajno niste član niti jednog kluba, mi imamo ovdje slučaj saborskih zastupnika koji su izašli iz klubova i nisu član nijednog kluba oni nemaju takove mogućnosti u odnosu na postavljanje pitanja u odnosu na rasprave u odnosu na neke druge stvari. Kako tome doskočiti, kako to napraviti? Jer zaista oni koji su saborski zastupnici bez kluba imaju drugačije uvjete i drugačiji način djelovanja u Saboru. Hvala. Participacija u političkom životu pretpostavlja okrupnjavanje, inače uopće ne bi postojao Sabor kao predstavničko tijelo nego bi svaki građanin sam sebe zastupao i mi tu moram pronaći balans između potrebe svakog od nas da se samostalno izrazi i potrebe za okrupnjavanjem. Imamo jedan Bundestag primjerice koji ima tri put više zastupnika nego HS, a ima ako se ne varam sedam klubova. Znači mi ovdje imamo zato više nego duplo više klubova i kada bismo omogućili jednaka prava svakom pojedinačnom zastupniku ova prava na službe i operativno djelovanje kao što omogućavamo klubu, mi bismo morali dodatno zaposliti barem još 200 ljudi da radi u HS-u, a ja ne znam tko to može objasniti našim građanima koji ionako smatraju da se previše resursa troši na državnu upravu. Stoga mislim da kolkogod nam to svima bilo nezgodno kao …/Upadica Reiner: Hvala./… pojedincima da se moramo na neki način politički okrupniti i u našem djelovanju u HS-u. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Miletić ima (MOST)** Poštovana kolegice Marija Selak Raspudić, prvo čestitam na jednom vrlo konstruktivnom prijedlogu i onda idemo s konkretnim pitanjima. Dakle, zašto mislite da institut zastupničkih pitanja nije dobro uređen? Ja ću vam govoriti vrlo konkretno, imam tri zastupnička pitanja, pitanje ministru Butkoviću 7. travanj 2021. o financiranju broda 514 nije odgovorio, 28. studenog 2022. pitanje premijeru koliki je trošak održavanja sjednica Vlade u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici nije odgovorio, 12. travanj 2023. pitanje ministru Filipoviću u vezi poslovanja HEP-a i sklapanja petogodišnjeg ugovora HEP-a s vrlo visokom cijenom s dvije zanimljive tvrtke nije odgovorio. I šta se događa? Predsjednik Sabora je nemoćan, on piše neke požurnice Vlada te požurnice ignorira, a onda Vlada sad da mišljenje pazite da taj dio u poslovniku je dobar da to ne treba mijenjati. Dakle onda imamo papec, on je tu lutka

nego ga u sebi sadrži i naš Ustav, ključni dokument RH i ovdje svakodnevno svjedočimo tome da je on u potpunosti obesmišljen. Mogućnost postoji, ali u praksi ako postavljate škakljiva pitanja na njih ili nećete nikada dobiti odgovor ili ćete ga dobiti sa velikim zakašnjenjem, a to je protivno Ustavu RH jer zastupnička pitanja su tu da nam omoguće nadzor nad radom Vlade. Ja ne mogu dobiti odgovor niti na pitanje je li Vlada izvršila svoj vlastiti zaključak iz 2018.g. kada da je onda nadzirem, a povremeno i da građani kroz nas pitaju ono što ih zanima. Mi ovakvim djelovanjem gdje nama nužnosti odgovora, gdje neće ministar ovdje doći pa se javno sramotiti zašto nije odgovorio ako ne dogovori. …/Upadica Reiner: Hvala. Hvala vam poštovani predsjedavajući. Poštovana kolegice Selak-Raspudić sasvim sigurno ćemo podržati ovakav jedan prijedlog. Žalosno je što je to moralo se vratiti sa Ustavnog suda što ovdje vidimo da fali parlamentarizma u ovom Parlamentu i to prije svega od vladajućih. To možemo vidjeti po ocjenama koje su dali hrvatski građani Hrvatskom saboru. No, pitanje je ovdje odgovornosti. Ja ću ovdje prije svega se osvrnuti na odnos Sabora i Vlade, to se može naći na stranicama Hrvatskog sabora gdje u prvoj rečenici piše Vlada Republike Hrvatske je odgovorna Saboru za svoj rad i odluke koje donosi. U suštini to bi trebalo značiti da svaki put kada Vlada nešto predloži, neke izmjene zakona ili bilo koju inicijativu Sabor je taj koji će odlučiti što će se dogoditi. No, mi danas imamo uvrnutu situaciju gdje se većina u vladajućoj većini, odnosno HDZ boji se svoga predsjednika Vlade kojega su oni izabrali i koji oni mogu u bilo kojem trenutku maknuti kao i sve ministre koji su se dokazali koruptivnima tijekom ovog mandata. Pitanje je

U praksi Hrvatski je Sabor sveden na funkciju Vladine konjušnice. To je nevjerojatno da smo do mjere pervertirali odnos Vlade i Sabora da se Vlada drznula čak i reći i reći Hrvatskom saboru kako da uredi svoj način rada. Pa mi ovdje imamo predstavnike Vlade i mišljenje Vlade koje nam kaže da ne bi smjeli ovako sami sebe organizirati. Rekla sam to je kao da student kaže profesoru što ga smije pitati, kao da dijete kaže majci na koji način će ga odgajati. Pa ovaj Sabor je imenovao ovu Vladu, ovaj Sabor svaki put može pokrenuti pitanje povjerenja ovoj istoj Vladi. Ne može Vlada reći Saboru kako će on sam sebe organizirati. I zato predlažem ove izmjene Poslovnika. Očekujem ministre na plenarnoj sjednici da se imenuju, da sami brani svoje zakone i da odgovaraju ovdje zastupnicima ako ne odgovore na zastupnička pitanja, Kolegice Selak-Raspudić mislim da ste upotrijebili potpuno neprimjerene riječi, jer ste uvrijedili i sebe i sve ostale članove Sabora uspoređujući ga sa konjušnicom. Svojedobno prije puno, puno godina jedan saborski zastupnik je usporedio Sabor sa kokošinjcem i to je bio opći skandal. Pisalo se o tome danima i danima, zgražali su se, kritizirali ljudi itd. Ovo nije baš ništa bolje niti lošije od toga. Ja vas molim nemojte takve kvalifikacije davati niti sebi, niti svojim kolegama. Povredu Poslovnika dignuo je kolega. Da, izvolite. Kolega Brkan je digao povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik?

Hvala./… Ovako, kolega Brkan ako netko govori nepristojno ne znači da mi trebamo biti još nepristojniji. Prema tome, molim vas nemojmo tako. Dobivate opomenu. I molim vas prestanimo sa takvim kvalifikacijama i ružnim riječima. Nikom to ne koristi. Ja vas uvjeravam, a narod nas gleda i misli svoje. Marija (Nezavisni)** Članak 238. Molim vas da ne izvrćete moje riječi. Ja nisam Sabor nazvala konjušnicom, ja sam rekla da je Sabor u ovakvom funkcioniranju da ga Vlada svodi na konjušnicu, a razlika je bitna. A ja ću vas podsjetiti u rimskoj povijesti da smo imali primjere toga da je konj bio i senator. A konjušnica i metafora za konjušnicu znači ono što je predvorje dvora i što nema bitnu funkciju. Dakle, nemojte izvrtati moje riječi. Ja sam rekla da se svodi na to, a ne da on to jest niti da bi trebao biti. Molim vas da budete pažljivi. mjestima gdje se spremaju životinje ili stoje životinje, pa idemo raspravljati o meritumu stvari, ja vas lijepo molim. Kolega Miletić odustajete ili inzistirate na

Kolega Brkan je uvrijedio zastupnike, sebe je isto uvrijedio. Metafora kolega Brkane vam je još u gimnaziji, a možda i ranije se to uči i ovdje kolegica na nikoga od nas to sigurno nije mislila. A vas molim da se fokusirate na raspravu, da budete koncizni, jasni i da idemo unaprijediti ovu točku danas o kojoj raspravljamo. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. I to je, nije povreda Poslovnika. Dobivate opomenu. Kolega Petrov inzistirate?

nakon toga ima potrebu javnost upozoriti, obraniti se da nije konj više govori o njemu nego o metafori. **Reiner, Željko i prestanimo sad molim vas sa konjima, kobilama, volovima i bilo kakvom drugom životinjama. Mislim da uistinu ne dolikuje ovom Domu. Poštovana zastupnica i potpredsjednica Glasovac **Glasovac, Sabina (SDP)** Najbolje bi nam bilo da radimo kao mravi. O.k. Ja želim iskreno vjerovati da u ovoj sabornici nema osobe kojoj nije u interesu da kvaliteta njegovog ili njezinog rada bude prepoznata, da taj rad bude vidljiv i da time jačamo i povjerenje građana u instituciju Sabora. I ja sam shvatila ovu raspravu upravo na taj način, da te na temelju prijedloga koje je predložila kolegica Selak Raspudić otvorimo raspravu o tome što mi možemo učiniti da institucionalno u okviru Poslovnika unaprijedimo rad ovoga sabora. Moja dva prijedloga vama kolegice, ići ću vrlo konkretno. Znači u ovom dijelu gdje u izvješćima treba raspravljati u godini u kojoj je izvješće predano mislim da to nije realno, da treba definirati najkasnije 60 ili 90 dana od trenutka kada izvješće uđe u sabor zato što neka metodologija predlaganja nekih izvješća to ne dozvoljava. I drugo, nemam vremena za to, ali u pojedinačnoj raspravi ću reći mislim da treba proširiti ovaj dijapazon stalnih odbora kako bismo adekvatno zastupili određena područja. Ispričavam se što … Marija (Nezavisni)** Zahvaljujem na ovim konstruktivnim prijedlozima. Drago da postoji suglasje oko toga da moramo očito propisati neki rok u kojem ćemo raspraviti pojedina izvješća jer inače ona ključna i škakljiva izvješća uopće ne dolaze na dnevni red što svakako smatram lošim jednako kao i vi. Razmislit ću o vašem prijedlogu može li se to i elegantnije urediti, a naravno otvorena sam i raspravu o tome ako dobijemo i dobre argumente treba li još neke odbore zadržati kao fiksne uz one koji bi pridružili i uskladili sa djelokrugom rada Vlade. Tako da dapače možemo raspraviti o tome. Ja sam dala argumente zašto ovih 5, ali možemo razgovarati u nekom drugom smjeru ako se pokaže da je to opravdano onda i proširiti taj djelokrug. Ja se nadam i otvorena sam za sve konstruktivne prijedloge u drugom čitanju da bismo mogli imati ako do njega dođemo i bolju verziju ovih izmjena Poslovnika i da se nećemo zadržavati na ovakvim banalnostima i krivim tumačenjima riječi koja su svjesna. Hvala predsjedavajući. Poštovana kolegice Selak dakle kojim načinom na relaciji Hrvatski sabor i Vlada mislite vratiti autoritet Hrvatskom saboru ukoliko smo svjesni činjenice da vladajuća većina najčešće, bez da često puta išta i zna o onom što kuha predsjednik Vlade i uputi ovdje u sabor, dakle jer ih očito nitko ništa niti ne pita što sliči na svojevrsni oblik dakle mentalnoga komunizma. Dakle, ne vidim način kojime možemo vratiti autoritet Hrvatskome saboru ovakvim postavkama. Ono što ću vas pitati je koja je smislenost saborskih zastupnika koji bi trebali predstavljati narod i koji u jednome mandatu niti iz vladajuće većine niti iz oporbe se u jednom mandatu ne jave ili se jave vrlo rijetko, najčešće sjede ovdje kao rekli bismo mi u Dalmaciji mrtva puhala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Selak Raspudić. Zahvaljujem na pitanju. Pretpostavljam da zato imamo ovoliku bunu kada se ovdje propisuje i upravo na taj segment da bi ovdje trebala biti prisutna barem trećina zastupnika da bismo uopće imali raspravu. Način na koji trenutno sabor funkcionira i činjenica da se Poslovnik ne mijenja, a da nije meni prethodno bilo ni dozvoljeno da ga uopće predložim nije slučajan jer nekome konkretno vladajućoj većini odgovara ova slika sabora u javnosti u kojem je on nemoćan i u kojem je on dežurna svađaonica da bi se mogla reproducirati ona slika velikog vođe koji nešto radi i oporbe koja destruktivno laje na mjesec. I zato oni ne žele da se izmjeni Poslovnik u unaprijedi rad sabora. Njima odgovara disfunkcionalan i prazan sabor, a ne onaj koji je djelatan i Poštovana zastupnice niska ocjena koju građani daju radu sabora, najniža od svih ključnih državnih institucija djelom sigurno se može popraviti poboljšanjima koje predlažite. No, ajde malo da stanemo u obranu sabora načelno mislim da je veliki problem to što građani nemaju pravu i potpunu sliku što se radi u Hrvatskom saboru. Više puta na to sam upozoravao, skandalozno je i jednostavnim tumačenjem krši Zakon o HRT-u. Činjenica da javni rtv servis koji svi građani plaćaju svaki mjesec ne prenosi na svom 4 kanalu sve što se govori u saboru pa bilo to u 10 ujutro, u 4 popodne ili u ponoć. I onda vladajući guraju za njih nezgodne točke u kasne noćne sate koje građani ne mogu, velika većina građana ne može ni vidjeti. I evo to je samo jedan primjer na koji se građane onemogućuje uvid u što se u saboru doista radi, a drugi je i filter kojeg postavlja HINA koja ne znam na koji način selektira što će uopće kao važna vijest otići iz sabora. Sigurno je da građani nemaju cjelovitu sliku o radu Hrvatskog sabora i da to zapravo omogućava održavanje statusa quo i jedan je od razloga njihove nedovoljne participacije u demokratskim procesima jer ono bitno što se događa u Hrvatskom saboru često je na rasporedu u krivo vrijeme ili uopće ne dođe na dnevni red Hrvatskog sabora i onda se stječe dojam da mi ništa ne radimo i da je sabor ponovno nemoćna dežurna svađaonica i građani gube povjerenje u politiku, a izlazi samo stranačka mašinerija na izbore. Ovaj prijedlog izmjena Poslovnika ide prema potpuno drugačijoj ulozi sabora gdje bi se sabor osnažio u odnosu na Vladu, a mi smo ovdje predstavnici građana osnažili onda i povjerenje građana u hrvatsku politiku. Nevenko (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice kazali ste vratimo sabor u ruke hrvatskih građana kako izuzev novim izborima. Slažem se da i vjerujem većina kolega, kolegica i kolega da ovaj sabor trebamo učiniti operativnijim kao što ste kazali. Što mislite u tom kontekstu o raspravama izvan teme po različitim točkama? Što mislite o korištenju instituta povrede Poslovnika, pa i traženja stanke, pogotovo replike po sadašnjem Poslovniku o radu Hrvatskog sabora? neće nužno i smanjenje broja odbora neće nužno dovesti do popravka i kvalitete rada tih istih odbora, malo kompliciranije pitanje, isto tako, povećanje broja članova kluba na neki način će, neće doprinijeti jednakom pravu svih zastupnika u Saboru, jednakim mogućnostima za raspravu. **Reiner, Željko Što se tiče toga da se često ne govori o onome što je tema dnevnoga reda, ono što možemo institucionalno učiniti da se više govori o samoj temi, predvidjela sam i ovim izmjenama gdje tražim rok od minimalno 8 dana za pripremu pojedine teme kada točka dođe na dnevni red, tako da možemo onima koji se žele pripremiti dati dovoljno vremena za to, a onda oni koji pričaju mimo te teme, neka sami odgovaraju za nekvalitetu svoga sadržaja. Što se tiče instituta povrede Poslovnika, on mora ostati, on postoji u većini parlamenata zato što mora postojati mogućnost da se reagira na navod pojedinog saborskog zastupnika, a na odgovornosti zastupnika je na koji način će ga oni koristiti. Inače, možda to pitanje bi bilo korisno i da uputite klubu HDZ-a jer je on sa 2015 ukupno povreda Poslovnika u ovom sazivu,

S druge strane, Poslovnik kojega predlažete apsolutno nije praktičan, doveo bi do blokade Sabora, čak u nekim dijelovima i blokade kvalitetnog rada Vlade, a s druge strane, ne mogu shvatiti zašto se niste odazvali pozivu Predsjedništva HS-a da date svoje prijedloge za izmjene Poslovnika u .../nerazumljivo/... u cilju poboljšanja rada i dinamike rada i koji bi konsensualno bili doneseni u ovoj godini na kraju u biti mandata ovoga saziva Sabora, a počelo bi važiti sa idućim sazivom, nego idemo sada, ja mislim da je ovo sve cilj ove izmjene Poslovnika koje apsolutno neće pridonijeti ničemu, samo da bi vi bili vidljiviji i samo mi nije jasno, kako još niste ovaj izmjene Poslovnika stavili da odluka manjeg broja glasača važi u odnosu na većem. Samo to fali. .../Upadica: Poštovana zastupnica … /... Znači da je manje glasova vrijedi više. Ne znam zašto bih slala ikakve prijedloge predsjedniku Sabora, kad je to jedna potpuno nebitna tema. Vi se prije svega dogovorite sami sa sobom je li ovo bitno pa o tome trebamo raspravljati i slati prijedloge predsjedniku HS-a ili je to nešto nebitno čime se uopće ne trebamo baviti, a koliko je ovo bitno ne pokazuje moja volja nego odluka Ustavnog suda, jednako kao 69, to vam je gotovo polovina saborskih zastupnika u HS-u potpisa, koji su tražili da Ustavni sud odluči o ovoj temi. A to da ste vi htjeli da se ti prijedlozi šalju isključivo predsjedniku Sabora jer ja sam svoje prijedloge o onome što smatram da je bitno dala i nitko ih nikad nije u povijesti HS-a ovako sustavno, pojedinac, podnio, zašto ste htjeli da to ide predsjedniku HS-a, zato da hrvatska javnost ne vidi da postoje konstruktivni prijedlozi, da se to dogodi mimo njenih očiju. Srećom, Ustavni sud nije istog mišljenja. Kolegice Selak Raspudić, hvala vam lijepo na trudu jer prije 3 godine, 2018. g. u ovoj sabornici smanjena prava i slobode govora saborskih zastupnika kada su ograničeni broj replika i vidljivo je koliko opomena imamo i da jednostavno bez ikakvih kriterija predsjedavajući ovoga Sabora, isključivo saborske zastupnike nisu niti progovorili. Stoga demokracija i odlučivanje u hrvatskoj demokratskoj, najveća demokratska institucija je Sabor, međutim, poslušnički Poslovnik koji je donesen tada sa dvotrećinskom većinom, prije 4 godine je ukinio ovome Saboru to pravo. Jedino što donosimo, sluganski dižemo ruke za uredbe, direktive, koje Plenković kao činovnik dobio od svojih gazda iz Bruxellesa, a Sabor je … Ja bih doista voljela da ova rasprava prođe u konstruktivnom tonu i otvorena sam, ponovit ću po ne znam koji put, za sve prijedloge koji dolaze od drugih saborskih zastupnika kako da kvalitetnije organiziramo naš rad. Ti se prijedlozi trebaju odvijati pred očima građana RH jer Sabor odgovara njima i njih najviše smeta što Sabor nije na razini na kojoj očekuju, a na nama je da to samokritički prihvatimo i da ponudimo bolju verziju HS-a i voljela bih, ako nam je to svima zajednički interes, da se onda fokusiramo i na to, umjesto da dajemo paušalne kvalifikacije tko tko želi i ne želi pažnju, tko je ovakav i onakav, iskrivljavamo neke riječi da bismo opet ponovili onaj dojam da Sabor ne radi ništa, da se ovdje koncentrirate na prijedloge koje sam dala i da kažete zašto ne valjaju i da ponudite bolje pa ćemo zajedno doći do nekog kvalitetnijeg rješenja. ono je ogledalo društva u kome mi živimo. Ja se mogu suglasiti da možda ljudi ne poznaju dovoljno sadržaj rada Sabora unutra, ali ono što vas želim pitati, da li nama demokracija daje za pravo da možemo vrijeđati i omalovažavati jedni druge? To govorim kroz ovaj institut povrede Poslovnika? Imate li vi kvalitetniji prijedlog da bismo riješili ovo jer zapravo kad se gleda i sluša Sabor, onda ljudima najteže pada ovo što se vrijeđamo između sebe, ali nemamo kvalitetne argumente da obrazlažimo svoje stavove, tako da u tom dijelu mislim da bi mi, svatko od nas trebao odgovarati za ono što smo izrekli u saboru, a onda bismo mogla možda dobili simpatije javnosti pa bi onda mogli od sabora očekivati puno više. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, poštovana Kolega Bulj, molim vas, izvolite./… bilo bi dobro kada ne bismo bili licemjerni. I vjerujem da treba razmišljati o riječima koje koristimo u Hrvatskom saboru, ali nemojmo ih onda ni iskrivljavati ili zloupotrebljavati metafore da bismo otišli u nekom drugom smjeru. Vrijeđanje je vrlo često, ali i oštre metafore prije svega izraz jedne nemoći. Jer sabor ovdje ne ide i načinom na koji je ustrojen prema argumentiranim raspravama nema dovoljno vremena za njihovu pripremu pa rasprava ode u krivom smjeru. Isto tako nismo u mogućnosti da naši prijedlozi uopće dođu u pravo vrijeme, ako i vrijeme uopće na dnevni red. Pa u toj nemoći se pribjegava drugim načinima zaokupljanja pažnje javnosti koji odlaze u krivom smjeru. …/Upadica Reiner: Hvala./… a zato treba reustrojiti Hrvatski sabor. **Reiner, Željko (HDZ)** A sada ću pitati žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ. Ne. Onda, otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Mosta govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Reiner, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, državni tajniče sa suradnikom, kolege vladajući i kolegice i kolege iz oporbe. Prvo na početku želim se osobno zahvaliti kolegici Mariji Selak Raspudić koja je mjesecima, mjesecima sa stručnjacima, svojim kolegama i nama u Klubu Mosta radila na ovom prijedlogu i želim se zahvaliti kolegici Mariji Selak Raspudić što i ovdje pokazuje ozbiljnost i na koji način na koncu, jedan saborski zastupnik oporbeni, može doprinijeti demokratizaciji cijelog društva, počevši ja bih rekao u ovom slučaju od glave. Jer Hrvatski sabor je najviše zakonodavno tijelo u RH. Hrvatski sabor je tijelo koji donosi sve zakone koji uređuju apsolutno sve u RH. Hrvatski Hrvatski sabor je tijelo kojeg su građani birali. Hrvatski sabor je tijelo koje izabire ministre. Hrvatski sabor je tijelo koje izabire premijera. I zbog ovoga svega sabor je ključna institucija za kvalitetu života građana RH i za rješenje životnih problema. Egzistencijalnih problema građana RH. Sabor je najviše zakonodavno i predstavničko tijelo u RH. I zato je bitno da rasprave u saboru budu kvalitetne. Da funkcioniranje saborskih rasprava vodi što boljim prijedlozima zakona, jer ishod rasprava u potpunosti utječe na život ljudi ljudi u RH. I zato je ovaj prijedlog kolegice Marije Selak Raspudić izmjena Poslovnika izrazito bitan. On je preduvjet kvalitete donošenja svih drugih zakona. Moram vam reć da nadam se da mi nitko neće zamjeriti, ja ne mislim da vladajući neće promijeniti ovaj Poslovnik. Promijenit će ga. Znate li na koji način? ne varam, 172. koji stoji, koji stoji i objašnjava da svaki zastupnik pojedinačno može ići s prijedlozima ovdje. Dakle prema Poslovniku. Vladajući će izbacit svaki članak koji o tome govori i onda će onemogućiti svaku daljnju, svaki daljnji proces kvalitetne rasprave. A možda me i razuvjere. Koliko je danas loše govori činjenica da sabor nosi lentu najgore ocijenjene institucije u RH, to je kolegica Marija Selak Raspudić nekoliko puta ovdje upozorila. Tko je za to odgovoran? Prvenstveno vladajući koji vode na koncu sve ove rasprave, koji usmjeravaju rasprave i u čijim rukama su škare i sukno. Zabrinjavaju me izjave kolega zastupnika HDZ-a ovdje čuli smo, kada je kolegica Marija Selak Raspudić u ime predlagatelja objasnila koliko je nazočna potreba mijenjanja Poslovnika, onda su oni rekli da se s time otvara Pandorina kutija. Dakle, kolegica Marija Selak Raspudić želi veću demokratičnost ovdje u Hrvatskom saboru, veći doprinos nas zastupnika, želi da se poštuje Poslovnik, a mi imamo kolege vladajuće koji kaže time se otvara Pandorina kutija. I to vam je njihov mind set, upravljanja Republikom Hrvatskom. Oni misle da je to njihova privatna tvrtka, oni se tako ponašaju prema Hrvatskoj, dakle jedan privatni obrt, namirit ćemo koga treba, a onda svi drugi koji bi tu trebali itekako doprinijeti demokratičnosti, njih samo isključe. I tako oni funkcioniraju. Dakle oni prijedlog kolegice Marije Selak Raspudić, a pazite ona nije izmislila toplu vodu. Dakle, kolegica Marija Selak Raspudić je uzela Poslovnik Hrvatskog sabora i tumačila ga je ispravno. I onda joj je predsjedavajući odnosno predsjednik Hrvatskog sabora, gospodin Gordan Jandroković rekao kolegice Selak Raspudić, e to ne može tako. I vi ne tumačite Poslovnik na ispravan način. A onda je kolegica Selak Raspudić zatražila Ustavnog suda i onda je Ustavni sud rekao u pravu je kolegica Marija Selak Raspudić, a ne predsjednik sabora Gordan Jandroković. I umjesto da vladajući dođu i kažu kao svaki pravi sportaš u nekoj sportskoj utakmici, izgubiš, dođeš do kolegice Marije Selak Raspudić, pružiš joj ruku i kažeš ispali ste stvarno pametniji, bolje tumačite poslovnik, hvala vam na vašem doprinosu, imamo i mišljenje Ustavnog suda, svaka vam čast kolegice Marija Selak Raspudić što ste dali ogroman doprinos kvaliteti rasprava u HS i što ste nam rastumačiti sve što je trebalo rastumačiti na ispravan način. Tako ćemo se mi ponašati kada preuzmemo odgovornost za vođenje ove države, istinu vam govorim bez patetike, dakle kada Most bude preuzeo na idućim izborima, uzalud vam sve vaše igre i s anketama i s ovim i s onim, jedva čekamo preuzet odgovornost i onda ćete vidjet, kolega Kirin kimate mi glavom, hvala vam što se slažete, bit ćemo, s dužnim poštovanjem prema vama ćemo se odnosit, dakle mi vas poštujemo, vi ste Riječanin, nema veze što ste bili u HSP-u, pa uništili HSP i prešli u HDZ, al nema veze, mi vas poštujemo i svi znamo da ste vrhunski stručnjak, vrhunski i mi ćemo se kao Mostovci i prema vama i prema vama državni tajniče, dobar ste čovjek i prema vama ponositi i odnositi s dužnim poštovanjem, s dužnim poštovanjem. I vaše prijedloge kada vi nama budete nešto protumačili i dobijete mišljenje Ustavnog suda da ste vi u pravu, a ne mi koji ćemo tada biti vladajući, a vi oporba, mi ćemo doć i reć kolege iz HDZ-a hvala vam na ovoj intervenciji, nije nam baš lako priznat da ste u pravu, ali pokazalo se da jeste, evo vam ruke i to je to, tako se ponašaju normalni ljudi, ljudi koji šire gledaju cijelu sliku, ljudi koji dakle znaju da je Hrvatska iznad svih, kolega Nikša molim vas, simpatični ste mi, slušajte šta govorim, dakle, dakle kojima je Hrvatska iznad svih… Hoću, kolega Grmoja budite fokusirani. …dakle Hrvatska iznad svih. Drugo, ono što sam vidio da su se isto vladajući jako uznemirali na prijedlog Marije kolegice, Marije Selak Raspudić, moje kolegice, gdje je govorila o jednom kvorumu potrebnom nas da budemo ovdje. Čovječe drvlje i kamenje, bombardiranje s ove strane sabornice na kolegicu, bombardiranje, a pazite kolegica Selak Raspudić traži da budemo ovdje na svom radnom mjestu, al mi se skrivamo iza odbora, ajmo reć ljudima u lice sve što treba reć, koliki, oprostite s dužnim poštovanjem prema vama koji radite sjajno svoj posao na čelu s nama isto tako koji smo dio na čelu, koji smo dio vas, dio vas, ispričavam se, dio vas. Mi ovdje imamo kolege koje ja moram vidjet kako izgledaju ovdje na onoj slici di su svi zastupnici, ja ne znam kako izgledaju, pojave se petkom na glasovanju, ja 3.g. sam u HS ja pitam predsjednika stranke otkud je ovaj čovječe, otkud je ovaj jer ljude ne vidimo, skrivaju se iza odbora, iza rada na terenu, znate veliki rad na terenu, nema nas u saboru, razgovaramo s ljudima, mi smo na terenu, radimo svoj posao, a 15 hiljada hop, hop, svaki mjesec hop, hop. Bilo bi dobro predložit da se vidi malo kakav je taj teren, di su ti ljudi s kojima ste razgovarali i ja s vama na čelu je li, kolko je to kilometara, ima li neka fotografija, zapis je li sa sastanka itd.. Mažemo ljudima oči, foliramo i ja bi volio da taj narod progleda, pa neka nas ne bude ako nismo zavrijedili bit ovdje u HS, nemojte nas birat, a kolegica Raspudić predloži da je nužno da nas ovdje bude trećina i kao pa nećemo moć tako funkcionirat jer nas nema ovdje, pa ne može to tako kolegice Ra…, vi bi htjeli uvodit reda, ne ide to tako. Dakle Poslovnik HS uređuje unutarnje ustrojstvo, način rada HS. U tom smislu on među ostalim propisuje ostvarivanje prava i dužnosti nas zastupnika, predsjednika, potpredsjednika, djelokrug, sustav, način rada radnih tijela sabora, odnos sabora i predsjednika RH, odnos sabora i i Vlade RH, postupak donošenja akta, rasprava o pojedinim pitanjima i djelokrugu sabora i rad na sjednicama sabora. Povijesno gledano prvi Poslovnik HS donesen je 1861., na sjednici sabora Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, a poslovnici su pretežno pratili promjene državnog poretka i zato je važno istaknuti da su i Poslovnici HS nerijetko bili mijenjani na način da je vladajuća većina koristila svoju političku moć kako bi prilagodila djelovanje sabora svojim potrebama odnosno u prvom redu onemogućila aktivnije sudjelovanje oporbe. U replici kolegici Mariji Selak Raspudić, pitao sam ju o institutu zastupničkih pitanja i sjajno je odgovorila. Dakle nedopustivo je da ovaj institut koji čuva Ustav RH da se Vlada odnosi nonšalantno prema institutu zastupničkih pitanja. Nas građani mole da budemo aktivni u tom smjeru, da dobiju odgovore na neka pitanja i sad hrvatski narode evo ti, 7. travanj 2021. pitam ja ministra Olega Butkovića o budućnosti 3. Maja, ali vrlo konkretno, on zna zašto, samo se pravi blesav, o financiranju broda 514 i odgovor nikad ne dobijem, nikada, a pitat ćemo mi još puno toga samo čekamo malo tajming. 28. studenog 2022. pitam premijera koliki je trošak održavanja sjednica Vlade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, a on zna zašto ga to pitam, jer on zna da su to milijunska sredstva, a tamo sjednice Vlade ne moraju biti, pogotovo ne sad i održava sjednice tamo u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, nema odgovora, nema odgovora. 12. travnja 2023. postavljam pitanje ministru Filipoviću u vezi poslovanja HEP-a i pitam ga zašto je HEP sklopio 5-godišnje ugovore s vrlo visokom cijenom s dvije zanimljive tvrtke, i o tome ćemo sad uskoro, 5-godišnje ugovore. Nema odgovora. A pazite, to je institut, institut koji čuva, koji čuva najveća instanca ovdje, dakle Ustav, garantira institut zastupničkih pitanja i što mi imamo u praksi? Kad god oporbeni zastupnici postave neko pitanje, koje vladajućima ne odgovara, oni na njega ne odgovore. I onda, koja je uloga predsjednika HS-a? On piše one požurnice, opomene pa jedna pa druga i evo, na ova moja pitanja, predsjednik HS-a je uistinu poslao, dakle mislim da po dvije, za svako pitanje, požurnice Vladi i Vlada kaže, ma vi ste nebitni. Vlada vas gleda, hrvatski narode u oči i kaže vam, vi ste nebitni. Bacit ćemo vam mrvice sa stola gospodara, a vi ste napunili proračun sa inflacijom i sa svime, mrvice ćemo vam dati, bit će jednokratnih pomoći od 50 eura, moći ćete si kupiti kilu mesa i bijelu majicu na placi, doći će izbori, narod je blesav, milijun 670 tisuća ljudi možda opet neće izaći na izbore, to se oni nadaju, mašinerija će izaći, organizirana, je li, slikanje osobnih, šalji, itd., i onda mi sačuvamo svoje pozicije i završavamo. Dakle još jednom, želim pohvaliti u ime Kluba Mosta kolegicu Mariju Selak Raspudić jer ovo je bio rad koji mjesecima, .../nerazumljivo/... nikakve, ne znam ni ja šta, cirkusi, kao što neki možda bi radili cirkuse, ovdje se raspravlja na ovakav način i kolegice Selak, hvala vam na vašem doprinosu, a ja nekako budući da sam neizlječivi optimist, želim vjerovati do samog kraja, do glasovanja da će ipak oni koji su mjerodavni koji imaju trenutno legitimitet, da će shvatiti koliko vi doprinosite kvaliteti i demokratizaciji HS-a i da će uvažiti sve ono što vi predlažete. Hvala. Hvala. Prije nego što nastavimo, ja bih još jedanput pledirao na to da biramo izraze, narod je blesav, ako kažemo sa ovog mjesta, ima enormnu težinu i ljudi to slušaju i itekako si misle, šta ako smo mi blesavi, a vas smo izabrali, molim vas, nemojmo to koristiti, takve izraze.

Ne, predlagatelj kad govori prvi puta, govori ovdje, završno isto tako, govori ovdje, a inače s mjesta.

Nije pitanje veselja, hoćete li pitati premijera Plenkovića veseli li njega što govori sa ove govornice jer ćete ga poslati tu negdje u klupu prvu ili zadnju, ovisi o vašim … Odgovara i s ovog i ovog mjesta, ovdje je pitanje pozicije gdje se obraćate svim saborskim zastupnicima s kojima razgovarate o svom prijedlogu, dakle u tome je stvar razlike gdje će se i i s kojeg mjesta govoriti, no ne bih više gubila vrijeme na to. Dakle, zahvaljujem što ste mi omogućili da govorim s ovog mjesta gdje je bolji pregled same sabornice i komunikacije sa saborskim zastupnicima. Ja se doista nadam i ponovit ću još jednom ono što mi je bitno, da ćemo mi zajedno ovdje iznjedriti bolji prijedlog reforme Sabora. Jučer smo se na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav svi, i pozicija i opozicija složili oko toga da nam je reforma nužna, da naš rad nije dobro percipiran i prihvaćen kod građana RH i to je dovoljno, to je početak. Idemo sad vidjeti kako ga unaprijediti. Ja sam dala jedan vrlo egzaktan i obuhvatan prijedlog koji zadire u sve načine funkcioniranja Sabora, od instituta zastupničkih pitanja, od uređenja rada saborskih odbora, od odnosa između Vlade i Sabora RH, ako netko ako netko ima konkretne primjedbe kako, koju od tih točaka unaprijediti i bolji prijedlog ili možda obuhvatiti neke druge izmjene koje ovdje nisam predložila, idemo sada o njima raspravljati i ono što je vladajućoj većini možda još bitnije, ukoliko je doista toliki problem da oporbeni zastupnik predloži nešto konstruktivno i korisno, a da to uđe u proceduru i u drugo čitanje ili ne daj Bože, bude izglasano, idemo drugim putem. Ja se svoga prijedloga, sukladno prijedlogu kolege Bauka odričem, prihvatite ga u prvom čitanju, neka ga preuzme Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i neka on izradi kvalitetniji prijedlog, ali idemo se maknuti s mrtve točke. To je ono što građani od nas očekuju. To je minimum samokritike. Kakvu mi poruku ovdje šaljemo kada kažemo, ups, jedna trećina prisutnih zastupnika nam je previše. Pazite, ja nisam ovim prijedlogom propisala kvorum natpolovične većine koji je inače nužan da bi se bilo koji događaj, bilo koje radno tijelo moglo funkcionirati. Ja sam mislila o opsegu poslova saborskih zastupnika, a prije svega o ulozi vladajuće većine i činjenici da je ona najodgovornija za održanje toga kvoruma i nisam ih htjela pretjerano opteretiti jer tko zna, a mi to očekujemo, sutra možda mi budemo ta vladajuća većina i postoje zastupnici koji su i na terenu pa smo stavili jednu trećinu, a ne jednu polovinu i što dođe vladajuća kaže i to nam je previše pa zar zaista očekuje da moramo biti ovdje. Pa možemo mi ukinuti plenarne sjednice, možemo ukinuti i sjednice odbora ako ne moramo na njima biti prisutni trebaju li one uopće biti održane. Pa moramo barem evo da ne budem cinična odglumit pred građanima da smatramo da je bitno da radimo svoj posao jer ovo je naš temeljni posao. A ovdje čini mi se da ćemo se kroz raspravu o tome kako sabor treba funkcionirati koja je danas na dnevnom redu svi razotkriti i vidjet ćemo tko je konstruktivan, kome odgovara status quo, a tko je destruktivan. I zaključak o tome neću ovdje ponuditi ja nego će ga donijeti hrvatski građani. Tako da će svatko ovdje od nas razotkriti na kojem putu se on sam nalazi. Hvala vam. Ostanite ovdje, e pardon odgovarate s mjesta sad. Poštovani zastupnik Miletić. **Miletić, Marin (MOST)** Hvala vam predsjedavajući. Kolegice Selak Raspudić vidite da nam treba promjena jer se ne zna kad govorimo dakle jesmo u ime predlagatelja dolje ili gore pa neka i to uđe u promjene. Moje pitanje ponovno oko instituta zastupničkih pitanja. Mislim da je stvarno jako važno, evo ljudi nazovu, gledaju ovu raspravu, šalju nam poruke i zahvaljivam kolegice Selak na vašem prijedlogu. Zanima me zašto se to događa, zašto premijer ne odgovori koliko novca hrvatskih građana je potrošio radi održavanja sjednica u Nacionalnoj sveučilišnoj dakle knjižnici? Zašto? Zašto ministar Filipović nije odgovorio zašto je sklopio ugovor s dvije vrlo zanimljive čudne tvrtke petogodišnji dakle HEP? Zašto nije odgovorio? Zašto ministar Butković ne odgovara što je s financiranjem broda 514? Dakle, zašto vladajući se ponašaju tako nonšalantno prema Hrvatskom saboru i prema zastupnica u ovom časnom domu? Marija (Nezavisni)** Zato što mogu. Dakle, vladajući se ponašaju ovako zato što mogu. Zato što izigravaju propise jer u propisima već piše da moraju odgovoriti u roku od 30 dana, a koliko je ovaj institut zastupničkih pitanja bitan pokazuje ponovit ću još jednom činjenica da je on ustavna kategorija. Dakle, ne samo poslovnička nego i ustavna kategorija. I bez sankcija oni se toga neće držati, ali sankcija koju ja ovdje predlažem je sankcija političke posljedice. Dakle, ja ne očekujem zakonsku penalizaciju u smislu neke drakonske ili minimalne financijske kazne ili drugog oblika penalizacije nego javno sramoćenje.

mislim da smo evo svjedočili upravo niti ne znate s kojeg mjesta trebate govoriti, naravno da nam trebaju izmjene Poslovnika i to će očito trebati ući u sam Poslovnik, ali vas ja pitam kao saborsku zastupnicu da li vi nakon 3 godine vašeg mandata skupa sa svima nama primjerice ako dobijete po pojedinoj točki dnevno reda 3 povrede Poslovnika imate nakon jednu točku, da li vi znate da li smijete govoriti nakon toga. Osobno sam svjedočila na svom primjeru kao i na kolegama iz vašeg kluba ovisno kako se promijeni koji predsjedavajući u toku dana koji predsjeda sjednicom, nekad neke dane sjednice ako dobijete 3 povrede Poslovnika po pojedinoj točci odmah vam se oduzima riječ. Kolegu Bulja su skoro iznosili iz sabornice zbog toga. Onda ako dođe drugi predsjedavajući kaže slijedeći dan, a ne, ne samo se broji po pojedinoj točci to vam se ne odnosi na cijeli dan. Isto tako primjerice ako izgubite riječ za iznošenje stajališta kluba ovisno o predsjedavatelju kasnije možete ili ne morate imati riječ. Dakle, da jednom govorimo kad govorimo o našem radu istinu pa da demistificiramo to s koje pozicije se smije govoriti, zašto predsjedavajućem ne odgovara da ja govorim s one pozicije dok ja zahtjev onu poziciju on bi najradije da sam ovdje ili da sjednem. Zato što ona pozicija ima puno veći dignitet i ozbiljnost i drugačija je poruka koja je odaslana s one pozicije od one poruke koja dolazi iz klupa. I zato će se ukoliko je moguće ovdje pokušati izbjeći to da se o ovom prijedlogu govori sa najvažnije pozicije zapravo u Hrvatskom saboru, a to je glavna govornica. Što se tiče vašeg pitanja ono je opravdano. Vidimo da je mnogo toga što se nalazi u Poslovniku ne slovo zakona nego predmet proizvoljnog tumačenja predsjedavajućeg i onda imamo dokidanje demokratske prakse. Smatram da se tako nešto treba ukinuti i da te stvari treba puno jasnije propisati ako su one sada ikome nejasne jer vrlo često imamo zlouporabu Poslovnika u rukama vladajućih. Andreja (SDP)** Hvala lijepo. Poštovana kolegice nastavno na ovo što je kolegica Radolović govorila, a i vi ste komentirali činjenica je da nam trebaju izmjene Poslovnika. Naveli ste da je jučer na odboru bilo suglasje oko toga da treba nešto mijenjati i od strane kolega iz vladajuće opcije i naravno od strane oporbe. Možete li podijeliti s nama koji su to konkretni prijedlozi što su kolege iz vladajuće opcije rekli da bi trebalo eto uvrstiti. Činjenica je da ovo neće biti prihvaćeno jer je od strane oporbe, ali evo nude li oni konkretne prijedloge i jesu li obećali kad će nove izmjene Poslovnika iz njihove ladice. Hvala. **Reiner, Željko Primjerice predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav gospodin Bošnjaković je rekao da se njemu osobno sviđa to da imamo u određenom vremenskom roku raspravu o izvješćima. Dakle, postoje i oni iz vladajuće većine koji su svjesni toga da se rasprava o mnogim izvješćima izbjegava. Postojale su i brojne druge primjedbe koje su bile konstruktivne i koje su išle prema isticanju određenih rješenja kao dobrih i čak i nekih dodatnih prijedloga koji bi mogli biti i bolje rješenje. Ali došli smo u paradoksalnu situaciju gdje su svi govorili ovo je dobro, nužno da se nešto mijenja, neke stvari su ovdje dobre, mogli bismo ih podržati, a na kraju su odbili sam prijedlog gdje pokazuje ono što govorim kao početnu tezu da sabor nema stvarnu sagu nego da je samo poluga u rukama Vlade jer štogod bilo i kolikogod se slažemo da je …/Upadica Reiner: Poštovani Hvala vam poštovani predsjedavajući. Poštovana kolegice Selak Raspudić evo tri godine sam u Saboru i mogu reći da parlamentarizam u ovom Saboru u Parlamentu našem ne postoji. Ne postoji prije svega zato što vladajući tako odlučuju i vaši apeli da ćete povući ovu inicijativu ukoliko oni imaju bolji prijedlog sasvim sigurno neće uspjeti jer poznavajući do sada kako su funkcionirali nikad takve inicijative nisu uspjele kada su dolazile od strane opozicije, najbolji primjer je možda proglašenje Holodomora koji je dvije godine stajao prije početka rata u Ukrajini nitko nije htio o tome pričati. Nakon toga kada su vidjeli navalu iz europskih zemalja koje su priznale Holodomor kao genocid nad ukrajinskim narodom onda su oni napravili svoju inicijativu usprkos mojoj dobroj volji može se razgovarati s pojedincima iz HDZ-a koji će vas po slušati i koji će biti na vašoj strani, ali s HDZ-om je to nemoguće napravit. Pa očekujemo promjene koje će ići u smjeru parlamentarizma pa onda neka ovo bude ta inicijativa koja će biti pokretač. Slažem se s vama da je jedan od sramotnijih primjera u načinu rada ovog Sabora bila upravo činjenica da je vaš prethodni prijedlog ignoriran dvije godine, a čak i kada je došao pravi trenutak da o njemu ovdje razgovaramo oni su ponovo izradili vlastiti prijedlog da ne bi prošao opozicijski prijedlog koji se tiče trenutno aktualne situacije i rata u Ukrajini. Međutim, shvatite to kao kompliment jer to je samo iskaz njihove slabosti jer onaj tko je siguran u sebe ne boji se nikoga, isto tako kao što i onaj tko je dobar bira bolje od sebe da budu s njim u Vladi, a onaj tko je nesiguran i tko nije kvalitetan ili se boji boljih prijedloga i ne želi im dati na važnosti ili u Vladu stavlja samo lošije od sebe da ne bi njegova vlastita slabost i ne kvaliteta došla u prvi plan. Sada će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Evo čuli smo predlagatelja, čuli smo predstavnike opozicije, čuli smo imamo mišljenje sadašnje Vlade pa ću ona ja nešto reć u ime buduće parlamentarne većine kako mi vidimo da treba izgledati. da se ne bi začudili kako oporba tako diskutira. Ja planiram jednom bit u parlamentarnoj većini i naravno da nisam baš ne mislim da baš svi oporbeni prijedlozi u poslovniku su trebaju bit prihvaćeni. Prvo zašto o ovome raspravljamo? ovome raspravljamo što je inače zanimljivo kao prijedlog zastupnice i to ne čak iz kluba iz opozicije o poslovniku koji bi inače u normalnoj situaciji na red došao nikad. Ali kako je predsjednik Sabora pogriješio i slušao Odbor za Ustav i sad naravno možemo raspravljati i o odgovornosti članova Odbora za Ustav iz parlamentarne većine koji jednostavno nisu vidjeli ono što je očito, da ne može bit normalno da kolegica Selak Raspudić može predložiti objavu rata nekome i da to dolazi u dnevni red, da može predložit referendum za izlazak iz EU da to dolazi u dnevni red, da može predložiti promjenu Ustava, zakona i svega i da to dolazi u dnevni red, ali ako predloži promjenu poslovnika onda ne može. Dakle, ako vam to već u startu nije bilo jasno i nije zvonilo na ovaj barem vam se upalila lampica onda ste bar mogli slušat mene koji sam vam to govorio. Al kako me niste slušali onda sad predsjednik Sabora pokajnički mora ovo stavit na raspravu na plenarnu sjednicu. Zašto o ovome raspravljamo iako u državi ima puno važnijih tema i ovo svakako ne spada nama u prioritete, pa ću ja sada pokušat vrlo kratko reći par stvari. Bio sam jedini član Odbora za Ustav koji je podržao prijedlog kolegice Selak Raspudić zbog zalaganja i dobrih namjera. Ako nastavi se javljati nakon svakog predlagatelja kao kao predlagatelj nakon svakog izlaganja razmislit ću o toj podršci jer … već malo prekomjerno zalaganje i već bi ga svrstao u trolanje, pa ja pozivam kolegicu da pokuša sublimirati svoja stajališta pa da se javlja nakon pet ili šest kolega koji se javljaju. Prvo, odnos Sabora i Vlade, ajde da mi se malo vratimo u realnost, govorit ću iz osobnog primjera. 2011.g. na izborima bio sam 1. na listi, kolega Grčić je bio 2. na listi, vodili smo kampanju, ušli u Sabor, pobijedili na izborima, umjesto nas su došli 7. i 8. sa liste i sad vi meni kažete da bi 7. i 8. trebali vodit politiku umjesto nas koji smo bili 1. i 2. i odveli kampanju i dobili glasove na izborima. Na ne ide tako. poslovnik mora imati jedan balans s jedne strane da omogući da se čuju različita mišljenja i vjerujem da i ovaj poslovnik to ima i s druge strane da se omogući onima koji su dobili na izborima voljom građana ili nažalost što je sad u zadnje vrijeme postao čest slučaj ovom žetonizacijom pojedinih zastupnika da ono, dakle da mogu provoditi politiku uz naravno kontrolu opoziciji, zato služi opozicija sad imamo i Ustavni sud, dakle elementi kontrole su ipak prisutni. I zbog toga su zadnje izmjene poslovnika za koje kolega Bulj kaže da su mu ograničile replike i to je točno, ali prije toga moja prva replika bi mogla doć nakon njegove 12. jel bi to malo ipak pretjerano? Dakle, imali smo rasprave u Saboru gdje su pojedinačne rasprave dolazile na red negdje u 10 sati navečer. Dakle nije bilo moguće uopće zastupniku koji želi bit onako po ps-u što se kaže dakle pripremi temu, prijavi pojedinačnu raspravu i onda dođe na red negdje u 23.00 sata nakon što se izredaju svi koji žele replicirat svim klubovima, Vladi eventualno i ovome koji izlažu u ime odbora. Prema tome, s jedne strane je to malo reducirano ali dovoljno da se može izreć svoje mišljenje, a druge strane dobili smo i nešto što prije nismo imali na moj zahtjev, a to je da se potpisima mogu dvije točke dnevnog reda staviti i mimo volje predsjednika Sabora na raspravu i upravo je jednu danas takvu imamo Izvješće o radu glavne državne odvjetnice. Prema tome, kada govorimo o Poslovniku ja uvijek razmišljam i o tome kako će se to primijeniti kada ja budem u parlamentarnoj većini. Ja inače imam raznih iskustava u politici, ali nisam u svojoj karijeri sam samo dva dana bio zastupnik parlamentarne većine prvi dan kad je konstituiran 8. saziv Sabora i do izbora Vlade Republike Hrvatske. Dakle, cijelu svoju karijeru sam ili u izvršnoj vlasti ili u opoziciji. Možda je sljedeći mandat taj da i to iskustvo vidim. Dakle, što se tiče ovoga konkretnog prijedloga ja bih podijelio prijedloge kolegice Selak-Raspudić u četiri kategorije. Prvo to su dobri prijedlozi i to mi se čini članak 14. koji se tiče odgovora na zastupničko pitanje jest taj koji bi trebao upravo ovako kako ga je ona napisala i primijeniti. Dakle, postavite normalno zastupničko pitanje, član Vlade ima određeni rok da pisano odgovori. Ako odgovori dobro, ako ne odgovori predsjednik Sabora ga poziva da odgovori usmeno. I mislim da bi, to je doista jedna dobra intervencija u Poslovnik koju bih Zatim imamo one koje idu u dobrom smjeru, ali bi ih trebalo popraviti. Jedna od njih je pitanje izvješća. Dakle, predložio sam da se za izvješće stavi ne do kraja godine nego u roku od godine dana od kad su podnesena i to bi bio jedan razuman rok. Međutim, tu postoji jedna ovako mala opasnost. Dakle, izvješća su ono što govore o onome što je bilo, a zakoni propisuju ono što će biti. Koja je logika propisati obavezu da se izvješća, dakle ono što je bilo stavi na raspravu, a zakoni, dakle ono što će biti da se ne stavi na raspravu, da tu nema roka. To dakle treba treba bolje propisati, iako je u ovim prostorima uvijek prošlost neizvjesnija od budućnosti barem za sada. Treća vrsta prijedloga su oni koji su s dobrom namjerom, ali po mom mišljenju, dakle razumijem namjeru ali nisu dobra rješenja. Jedan od ovih je i nazočnost trećine zastupnika u dvorani za vrijeme. Zašto vi Poslovnikom, Poslovnik je zakon želite na primjer mene prisiliti da tu moram sjediti i slušati kako HDZ-ovci repliciraju jedni drugima? Na primjer. Zašto? Eto, vi se hvalite međusobno, ali sad baš da ja to moram da mi se zakon obaveže da to moram slušati ne. Inače od ovih koji ne vide oni i onako ne raspravljaju, a neki od ovdje prisutnih zastupnika HDZ-a toliko sam sa njima u emisijama da ću još malo steći pravo na olakšicu kao člana obitelji, tako da, Habijan tebe gledam. …/Upadica sa strane, što se tiče odbora prijedlog je isto sa dobrom namjerom ali mi nije logičan. Dakle, ako stavite samo pet odbora u Poslovnik, a druge stavite u odluku pa nema neke velike razlike. Znači donijet ćemo Poslovnik sa 5 odbora, a onda isti dan odluku sa još 27. I šta će se promijeniti? Ništa. Ovo da svaki odbor slijedi strukturu Vlade o.k. to ima logike, ali opet neki odbori možda Parlament ima želju malo više u određenim stvarima sudjelovati nego Vlada. Na primjer recimo vaš prijedlog bi ukinuo Odbor za ravnopravnost spolova, jer nema Ministarstva za ravnopravnost spolova. evo i ljudska prava i prava nacionalnih manjina itd. Prema tome, to je prijedlog sa dobrom namjerom, ali može i ovako nije ništa, ništa bitno ne mijenja. I naravno ima onih prijedloga koje možda imamo drugačije viđenje pa su sa aspekta vašeg viđenja dobri, a sa aspekta našeg viđenja su loši zato šta ne podržavamo meritum. o njima ne bih ovom prilikom. Nema potrebe sada da još dajemo dodatno da se opozicija međusobno svađa, dakle pa ću zaključiti samo da ta razlika u viđenja vašeg viđenja rada Sabora proizlazi samo iz toga da ja kada gledam Poslovnik gledam ga sa aspekta nekoga tko je sada u opoziciji, ali i nekoga tko će biti na vlasti, a da u vašem viđenju odredbi Poslovnika fali ova druga dimenzija. Pa evo moja sugestija je da se sad i vi malo više uživite jer to je kolega Miletić i rekao uostalom da će jednom bit vlast kako bi to funkcioniralo kada bi vi bili većina, a ovi ovdje opozicija. Neki od zastupnika koji su u sadašnjem sazivu Sabora su bili opozicija od 2011. do 2015. Nisu ni nas štedili. Čini mi se da je jedan zastupnik čak predsjednika Sabora nazvao batlerom ako se toga sjećate, tako da sa tog aspekta ako se radi o prvom čitanju i ako će biti ovaj prijedlog zaključka koji ste rekli, dakle da se Odbor za Ustav zaduži za drugo čitanje i ako ćete Odbor za Ustav i vi prihvatiti mi smo spremni podržati ovaj prijedlog Poslovnika, a spremni smo ga i podržati isto tako iako bude samo bez ovog Odbora za Ustav osim ako nas vi u tome ne razuvjerite prekomjernim granatiranjem zastupnika javljanjem nakon svakog izlagatelja. Hvala. Marija Selak-Raspudić, izvolite. **Selak Raspudić, Marija (Nezavisni)** Što se tiče samog javljanja samo ću vas podsjetiti kolega Bauk da ne budete licemjerni, jer u svakom oporbenom prijedlogu koji je došao i kada je došao na dnevni red onaj tko je bio predlagatelj uključujući i SDP javljao se pogotovo u zajedničkim oporbenim inicijativama u ime predlagatelja nakon svakog izlaganja. Tako da nemojmo biti licemjerni. To je do sada uvijek bila praksa. Štoviše ovakav tip prakse treba poticati i kada je tu vladajuća struktura koja se nikada ne javlja u ime predlagatelja da bi dala nama odgovor kroz ovu saborsku raspravu, jer je govor u ime kluba također dio rasprave koji zaslužuje odgovor. A mi smo se ovdje navikli na monologe koje odradimo i nestanemo, umjesto da diskutiramo o onome što govorimo jer valjda govorimo jedni drugima. Ja ću kratko odgovoriti na ovo što ste ovdje naveli. Koliko je ovo bitno postavili ste pitanje, rekli ste da vama nije toliko bitno. Smatram da je izrazito bitno i baš za građane, o tome sam govorila uvodno. Nisam sigurna jeste li i tada bili u sabornici, da će svaki građanin imati pravo na to pitanje, a zašto smatram da je bitno? Zato što naš alat koji nam služi da bismo se bavili problemima građana, a to je Hrvatski sabor, istodobno i zastario i nemoćan. I ja sam ovdje predložila kroz ovu reformu kako da se on osuvremeni i kako da mu se vrati njegova, njegova moć koja mu je Ustavom zagarantirana. Što se tiče ovih primjedbi na konkretne prijedloge, zahvaljujem vam na njima i kao što sam najavila jučer i na Odboru za Ustav, razmislit ću o njima za drugo čitanje. Što se tiče samog kvoruma, ne znam zašto se ovdje svi toliko čude kvorumu i toliko odbijaju mogućnost da budu i kroz Poslovnik nagnani da prisustvuju plenarnim sjednicama. Pa na svakoj sjednici Odbora, standardna je praksa koju nitko ne dovodi u pitanje, da nas treba biti, ne trećina, nego jedna polovina. I tu ću i zaključiti i podsjetit ćemo da sam ja ovdje prva rekla da sam upravo trećinu propisala zato što razmišljam kroz optiku buduće vlasti, koja ne može, a ona bi bila prva u planu garantirati uvijek polovinu, jer bi onda svi oni morali biti prisutni, a to nije realno očekivati. A ne kao opozicija koja bi se sad ovdje mogla nadmetati s prijedlozima, poput očekujemo i ovdje minimalno polovinu saborskih zastupnika. Tako da sam već i ovdje kroz ovdje prijedloge pokazala odgovornost, ne samo pozicijskog promišljanja, nego promišljanja i s aspekta buduće vlasti. Eto, hvala. Repliku ima poštovani zastupnik Bauk. predlaže, jer kad predlaže više klubova, onda se u ime predlagatelja izredaju predstavnici klubova. Dakle različite osobe, a ovdje se kad je predlagatelj pojedinac u ime predlagatelja izreda ista osoba. Dakle, to je monolog, ako sam spomenuo. To je za mene monolog. uostalom gledam na ovome displayu tko se javio za vama za repliku, dakle osim mene kojega ste izravno, na čega ste se referirali, javili su se tri zastupnika vašeg kluba i kolega iz kluba koji je s vama u koaliciji, vam predlažem da održite proširenu sjednicu kluba, da ne liči plenarna sjednica na proširenu sjednicu vašeg kluba, ako baš ne mora. Hvala. Kolega Grmoja, dignuo je povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? njegov član kluba nije iskoristio situaciju i odgodio jutros raspravu o izvješću glavne državne odvjetnice da natjeramo predsjednika sabora da je stavi u petak, da raspravljamo što dulje, pa da se vidi što vladajući rade, da raspravljamo što dulje na ovoj točki, kad stavljaju isto tako jednako važnu točku kao i ovu, to je izvješće glavne državne odvjetnice. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Prije nego što nastavimo, pozdravimo na diplomatskoj galeriji predstavnike Hrvatske udruge kreditnih unija i Svjetskog vijeća kreditnih unija. A sada repliku ima poštovani zastupnik, a oprostite. Cijenim to, cijenim. Marija (Nezavisni)** Odgovor na repliku, da. Dakle ne znam doista čemu ovakav istup kolege Bauka. Do sada je bila standardna praksa da je svatko u ime predlagatelja odgovarao na govore u ime klubova. Pogledajte i kolegicu Mrak Taritaš, kada su njezine rasprave bile na dnevnom radu i sve ostale pojedinačne rasprave, jednako kao i rasprave i prijedlozi kluba SDP-a. Dakle, to je definicija dijaloga, da vi ne držite monolog u ime kluba koji ja ignoriram, kao što ga ignorira Vlada kada govorim u ime klubova, a ja ju recimo stalno pozivam da se javi, da mi da odgovor, nego da ja vama na ono što ste vi iznijeli kao prijedlog, kao predlagatelj odmah odgovorim. I ne znam zašto vam to toliko smeta. Možda želite da ova rasprava traje kraće, možda bi i vi da se bavimo ručkom, a ne plenarnom sjednicom, ali eto to nije cilj ovih izmjena. **Reiner, Kolegice Marija Selak Raspudić kada biste pitali građane što ih najviše iritira u Hrvatskom saboru odgovor je sigurno ili jedan od najučestalijih odgovora je sigurno, nema vas. Nema zastupnika u Hrvatskom saboru, dakle ljudi nisu tamo gdje bi trebali biti. I sada vi predlažete kvorum, vi predlažete način na koji se može, ne samo izvršit veća demokratizacija Hrvatskog sabora, nego motivirat, da se tako izrazim saborske zastupnike da budu tamo gdje bi trebali biti i imamo salvu uvreda od vladajućih. Imamo napade na vas. A narod kada upali televiziju, kada upali društvene mreže i kada pogleda ovu sliku ovdje, narod želi vidjeti one koje je birao da su tamo. Barem u većini slučajeva. Molim vas vaš komentar. **Selak Raspudić, Marija (Nezavisni)** Vjerujem da i ova rasprava služi za i možda ne namjerno razotkrivanje mnogo toga. Evo sada vidimo tko želi da se ovdje bude prisutan i tko smatra da je to naš posao, a kome to smeta. Vidimo kome smeta kada govore zastupnici iz onih kluba kojih nisu član, a tko ista pravila ne primjenjuje na sebe. I danas razgovaramo o radu sabora, kako ga unaprijediti, a razgovaramo i o samima sebi. I što ova rasprava dulje traje, to ćemo više vidjeti kakav je tko zaista. I možda je to dobro, možda je to i neki put čistilišta. Možda iz ovoga izađemo bolji, a ono što je meni cilj je da bar iznjedrimo bolji prijedlog. Ako imamo praznu sabornicu, onda ne trebamo imati raspravu, a ako je želimo onemogućiti, onda moramo propisat kvorum koji postoji za sve drugo. Zašto se toliko bojimo kvoruma za plenarnu sjednicu? Kome je cilj da ova sabornica i zašto bude prazna? Sasvim je očito da vladajuća većina odnosno HDZ, uporno odbija demokratizaciju Hrvatskog parlamenta, ali i društva. Isto tako, odbijaju i parlamentarizam u ovom Saboru, a nemojmo zaboraviti ni glas naroda kojeg su nekoliko puta prilikom referendumskih inicijativa u potpunosti ignorirali pa se postavlja pitanje zapravo koji im je cilj. Je li cilj status quo unutar političkog života u Hrvatskoj ili im je cilj apatija hrvatskog građanstva da im se ogadi politika to te mjere da nam je izlaznost manja od 50%, a da oni uvladaju sa cijelim hrvatskim, sa svim hrvatskim resursima, sa resursima hrvatskih građana sa 17% birača. To je pitanje zapravo koje i danas se mora povući na ovoj raspravi jer očito je da vladajući ne žele promjene, da im ovo, ovakav status funkcionira i da im paše. Marija (Nezavisni)** Vlada je po prvi puta dala mišljenje o radu Sabora kroz svoje mišljenje o ovim izmjenama Poslovnika, što je protudemokratska praksa i to nam sve govori. A kad gledate to mišljenje, onda je zanimljivo kako oni, za ove stvari koje ja smatram problematičnima, a vjerujem da ih smatraju i svi opozicijski saborski zastupnici i svi oni koji žele dobro Saboru, a to je činjenica da se imenovanja ministara skrivaju po odborima, da ministri ne dolaze na raspravu o resornim zakonima, da ne odgovaraju na zastupnička pitanja i moj prijedlog unaprjeđenja i promjene te prakse odgovorila da je to sasvim dobro sada uređeno. Naravno, Vlada ne želi Sabor kojem se ona podvrgava nego onaj kojim upravlja, ali ne leži vrag u tome što ja želim ovakve izmjene, nego što je ovakav način funkcioniranja protivan Ustavu RH i činjenice da smo se mi svi ovdje opredijelili za parlamentarnu demokraciju.

svima ovdje da je ovaj prijedlog izmjene Poslovnika ključan, ključan za donošenje svih drugih zakonskih prijedloga jer ako vi uredite Poslovnik na način da se zaista u ovom Saboru događaju kvalitetne rasprave, da se uzimaju u obzir najbolja moguća rješenja, da postoji reprezentativnost onih koji donose i predlažu ta zakonska rješenja, onda će rasprava biti kvalitetna, onda će rješenja koja će poteći kroz te zakonske prijedloge biti toliko dobra da će biti na korist svih građana RH. A osim toga, HS će konačno biti ono što jest po Ustavu, najviše zakonodavno predstavničko tijelo RH, a ne nečija ispostava i to je razlog zašto je danas ovo krucijalna tema.

dignitet Sabora i to je možda tad bila i ishitrena patetična izjava za neki početak ulaska u političku arenu, ali mene je ta izjava opteretila i ja sam kroz ovaj mandat doista razmišljala o tome koji je moj doprinos tome da ostvarim svoje predizborno obećanje i pažljivo sam bilježila od početka zasjedanja sve ono što smatram pogrešnim u funkcioniranju Sabora i na kraju izašla s ovim konkretnim prijedlogom. Ja ne mogu, nemam tu moć jer nisam dio vladajuće većine, donijeti ove izmjene, ali naš je zadatak dati vlastiti obol tome da Sabor konačno prodiše, da profunkcionira na jedan demokratski način i ovo će ostati u povijesti HS-a, bez obzira na to hoće li biti izmjene na kraju prihvaćene ili ne. **Reiner, Željko Kolegice Selak Raspudić, teško je očekivati da će doći do promjena Poslovnika jer zacementiran je ovaj Poslovnik koji je donesen 2018. g. gdje su ukinuta dosadašnja prava i slobode, poglavito govora i ostala prava saborskih zastupnika, govori o tome kakav je odnos ove parlamentarne većine i hrvatske Vlade prema Saboru, premda je Sabor iznad svih, samo je Bog iznad Sabora što se tiče hrvatskog naroda. On je pretvoren, kao što sam rekao, u ono što su poslali poruku, mi .../Govornik se ne razumije./... iz naroda, kod referenduma, govorim o referendumu gdje je 400, više od 450 tisuća ljudi prikupilo potpise da se mijenja izborni zakon, da se drugačije mijenjaju saborski zastupnici, na to su pljunili i nisu to dozvolili. Također, i oko covid potvrda bio je referendum naš koji također, nije dozvoljen, jednostavno ini ne žele demokraciju. Hrvatska Vlada želi kontrolu nad onima koji ih biraju, .../Upadica: Hvala. /... Čini mi se da zbog ovakvog načina funkcioniranja HS-a su i građani prestali vjerovati da je HS alat u njihovim rukama i da on služi za provođenje njihove volje i to je naš najveći problem jer kad bi oni doista Sabor shvaćali svojim, onda Sabor ne bi mogao imati najlošiju ocjenu, a nemoć saborskih zastupnika u tome da njihovi prijedlozi dođu na dnevni red, ne da budu izglasani, da se o njima uopće raspravlja, ja sam svoje izborila na Ustavnom sudu, da bilo koja kvalitetna argumentacija bude prihvaćena, ogleda se na kraju u srozavanju retorike u ovom Saboru. Pa svi se svađaju jer ne mogu ništa drugo jer su u svakom drugom pogledu ograničeni i u pripremi kvalitetne rasprave i u mogućnosti toga da nešto predlože, a kamoli da bude usvojeno. Način na koji trenutno danas Sabor funkcionira, ogledalo je njegove institucionalne nemoći, a to treba promijeniti. Hvala. Kolegice Selak Raspudić, obrazlažući stav i prijedlog u vašem prijedlogu Poslovnika da bi saborske rasprave kao preduvjet trebale imati uvjetovanje kvoruma i vučenje paralele sa radnim tijelima na kojima je potreban kvorum da bi se provele rasprave, posegnuli za jednom praksom koja nije dobra, a to je deponiranje glasova i zapravo fiktivnog, stvaranje fiktivnog kvoruma koji ne postoji, to treba ukinuti. Drugo, kad govorimo o kvorumu u saboru da bi se rasprava provela načelno nemam ništa protiv toga, ali ako gledam u ovoj perspektivi kako opozicija gleda kako sve naše prijedloge baciti što je kasnije moguće, bojim se da bi to moglo dovesti do toga da oni opstrukcijom rada dovode sabor namjerno u situaciju da se o nekim prijedlozima ne može raspravljati ako se opozicija dobro ne grupira i taj dan ne bude sva na broju, što nije nažalost ni ovdje kada se glasuje. (Nezavisni)** Zahvaljujem kolegice Glasovac. Drago mi je čuti konstruktivne prijedloge. Što se tiče ovog deponiranja glasova potpuno se slažem s vama, neke su sjednice na kraju bile i srušene zbog toga kada govorimo o Odboru za informiranje i informatizaciju i medije tih fiktivnih glasova, ne glasova, koji su se unaprijed ostavljali, dakle to treba ukinuti i tu izmjenu treba odnosno to nigdje nije ni propisano, to je oblik dobre prakse, a praksa je jako loša, da se stvara privid da je netko na sjednici odbora, a deponira svoj glas. Što se tiče ovog drugog dijela, sigurno da nijedno rješenje nije idealno, ne mislim ni da je propisivanje kvoruma od 1/3 idealno rješenje, ali mislim da je najmanje loše i relativno elegantan, a ostvariv način da izbjegnemo fenomen prazne sabornice. Ovo kako mi trenutno funkcioniramo, a nerijetko, pogotovo petkom popodne, izgledamo nije dobro, a svi će se onda klubovi trebat angažirat da se prazna sabornica više nikad ne ponovi. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista govoriti poštovani zastupnik Marko Milanović Litre, izvolite.

poštovani predsjedavajući. Kolegice i kolege, danas raspravljamo o problemu samih temelja hrvatske slobode i demokracije odnosno rada HS. Hrvatski narod zaslužuje bolje od kazališta koje trenutno imamo umjesto pravog parlamentarnog sustava. Hrvatski narod zahtijeva parlament dostojan svojih snova, nadanja i težnji. Mene duboko žalosti činjenica da je naš parlament navodni temelj naše demokracije trenutno najlošije ocijenjena politička institucija s jedva prolaznom ocjenom 2. Ovo nije samo broj već odraz duboko ukorijenjenih problema koji muče ovu instituciju. Pitanje koje si svi moramo postaviti je slijedeće, zašto se naš sabor nalazi na tako niskim granama? Odgovor je nažalost našim građanima itekako očit, prvo tu je pitanje nepovjerenja i manjak parlamentarizma. Kako naši građani mogu vjerovati u instituciju u kojoj se transparentno poslovanje čini iznimkom, a ne normom? Naš sabor trebao bi biti utjelovljenje, povjerenje javnosti, ali mi smo daleko od tih ideala. Najbolji primjer toga su kupljeni glasovi opozicije i razno razni žetončići koji ne pomažu ako je cilj povjerenje. Postupak tokenizacije odnosno žetoniranja saborskih zastupnika od strane vladajuće većine je izdaja samih temelja naše demokracije, sveta dužnost zastupnika je zastupati volju naroda, a ne onoga koji ponudi više, u ovom slučaju vladajuće većine HDZ-a. Uz to imamo prilično neukusan spektakl kako se neki zastupnici više ponašaju kao lakrdijaši nego kao dostojanstveni predstavnici naše nacije. Sasvim je jasno da ovi klaunovi u parlamentu umjesto da služe svojim biračima oni služe vladajućoj stranci, plešu uz njihovu melodiju i pružaju komično olakšanje umjesto konstruktivnih rasprava i rješenja. Ovakvo ponašanje ponižava HS i svodi ga na obični cirkus u kojem zečevi vode glavnu riječ i zabavu. Trebamo se pitati što je bit pravog parlamentarizma? Parlamentarizam nije samo sustav, to je etos, predanost idealima demokracije, rasprave i diskursa, a čini se da je naš parlament zaboravio tu bit odnosno određeni akteri u njemu, umjesto nje zamijenjena je kakofonija, zamijenjena je ta bit kakofonijom, partikularnim interesima stranačkih agendi i ja ja bi rekao pojedinaca. U tom kontekstu kolegica Selak Raspudić je pokrenula ovu inicijativu da se promijeni poslovnik s ciljem povećanja aktivnosti i produktivnosti i funkcionalnosti HS. Ovo Ovo nije puka proceduralna promjena već je jasan poziv za bolji i učinkovitiji i istinski i reprezentativniji parlament. Ipak moram reć da sam zbunjen odnosno možda ne iznenađen, ali zbunjen nevoljkošću vladajuće koalicije. Pitam se, zašto bi se itko protivio inicijativi osmišljenoj da unaprijedi samu instituciju koja je trebala biti simbol naše demokracije? Je li moguće da se vladajuća koalicija boji prave saborske rasprave i diskursa ili možda više vole status quo gdje kazalište ima prednost nad sadržajem? Nemojmo misliti kako je njihov stav samo puka slučajnost, to je proračunata strategija vladajuće stranke. Iz njihovog činjenja i ne činjenja proizlazi da postoji interes da se zadrži sadašnji status quo lošeg ugleda HS. Pitanje koje se nameće je zašto? Zato što je razočarano i obespravljeno građanstvo lakše kontrolirati, lakše je njime manipulirati i manje je vjerojatno da će preispitivati djelovanje ili nedostatak istih onih koji su na vlasti. Dokaz toga možemo vidjeti i u zadnjim parlamentarnim izborima, velika je šteta da sam mehanizam koji je osnažio naše građane, čin glasanja, doživio izlaznost ispod 50%. Ovo je puka biračka apatija, to je simptom dublje bolesti nedostatku vjere u naše demokratske procese, institucije i političare. A kako bi stvar bila još gora HDZ trenutno je u vlasti s mandatima koji se temelje na 17% naših birača. Sa tih 17% oni imaju priliku preuzeti čitavu državu i sve resurse naše domovine i koristiti ih kao da im je ćaćino. U kojem svemiru ovakva situacija može nekome biti prihvatljiva? Ovakav jadan odaziv ide korist samo i isključivo vladajućoj stranci. Manje je vjerojatno da će nezainteresirani građani, oni koji smatraju da njihov glas nije bitan dati svoj glas njima. Vladajuća stranka dakle sa dobro podmazanom mašinerijom i novcima koji se dijele preko raznih državnih institucija lako mogu osigurati većinu čak i sa manjinom glasova kao što je to u ovom trenutku. I ne odgovara li vladajućoj stranci da naš Sabor i dalje bude mjesto nepovjerenja, klaunova, lakrdijaša, kupljenih glasova i mutnih poslova. Ako je naš Sabor diskreditiran onda je logično da će se naši građani distancirati od političkog procesa i života smatrajući ga neiskupljivim i nepoželjnim. Ovo nije demokracija, ovo je otmica naših demokratskih procesa gdje mnogima upravlja nekolicina ne na temelju istinskog predstavljanja već na temelju manipulacije, podmetanja i održavanja statusa quo koji služi samo onima na vlasti. Našim građanima koji ovo danas gledaju molim vas ne dopustite da ova strategija uspije, ne dopustite da vas ugled našeg Parlamenta spriječi da se uključite u političke procese. Vaš glas je zapravo sami krvotok naše demokracije. Nemojte dopustiti da se umanji od strane korumpiranih i iskrivljenih političkih elita koje vladaju Hrvatskom, a kolegama u vladajućoj stranci, vas pozivam da gledate dalje od kratkoročnih političkih dobitaka i stranačkih interesa. Razmislite o našoj naciji i našem zajedničkom naslijeđu i vrsti demokracije koju želimo ostaviti budućim generacijama. Neka nas ne pamte kao Sabor koji je svoje građane otjerao iz politike, nego kao onaj koji je ponovno zapalio plamen istinske demokracije u Hrvatskoj. Tradicionalno a po samoj biti našeg demokratskog uređenja Vlada je odgovorna Saboru. To je odnos koji bi trebao biti izrađen na odgovornosti i transparentnosti i zajedničkoj predanosti građanima Republike Hrvatske. Sabor kao predstavničko tijelo građana oduvijek je trebao biti pas čuvar osiguravajući da djeluje Vlada, odnosno djelovanje Vlade bude u skladu sa najboljim interesima naše nacije i građana. Ali čini se da smo ušli u novu eru, eru Andreja Plenkovića. Doba u kojem se je temeljni odnos okrenuo naglavačke. Vlada više ne odgovara Saboru. Umjesto toga nalazimo se u gotovo orvelovskoj stvarnosti u kojoj je Sabor, točnije većina u Saboru skriva se u sjeni jednoga čovjeka, jednog velikog istinskog vođe HDZ-a i njegove Vlade gospodina Andreja Plenkovića. Što nas je dovelo do ovakvog stanja? Zašto se većina koja bi trebala biti snaga nadzora i upravljanja djeluje neodlučno, djeluje kao da je u strahu od Plenkovića i njegove administracije i Vlade. Uloge su se zamijenile. Umjesto da Vlada traži suglasnost Sabora za svoje postupke danas Sabor prije nego što može djelovati traži i čeka odobrenje Vlade, baš kao što Vlada i Andrej Plenković to rade od Bruxellesa. Ovo nije Hrvatska kakvu su naši preci zamišljali, ovo nije demokracija za kakvu su se borili naši branitelji i svi oni kroz povijest. Većina u Saboru ne bi smjela postojati da bi podilazila odlukama i uputama Vlade. Ne bi se trebala tresti od straha niti utihnuti kada treba postaviti teška pitanja. Umjesto toga svi mi u ovom Visokom domu trebali bi biti glas naroda, djelovati kao kontrola i ravnoteža osiguravajući da se moć ne koncentrira rukama nekolicine korumpiranih političara. Ovo sve ne govorim kao optužbu prema nekome, za to postoje druge institucije i kao što možemo vidjeti svakodnevno svjedočimo besprekidnom dolasku takvih optužbi. Ovo je poziv za introspekciju, molba da se vratimo načelima koja su uvijek vodila naš narod. Vlada i mi trebamo služiti narodu, a time i odgovarati Saboru koji zastupa upravo te ljude. Nemojmo zaboraviti ni Antu Starčevića koji je ja bih rekao pronicljivo izgovorio tko se hrani kruhom naroda ima narodu i računa davati. A mojim kolegama u većini sjetite se svoje dužnosti, sjetite se prisege koju ste položili kada ste preuzeli dužnost. Vaša je odanost naciji, narodu i načelima demokracije ne pojedincu u Vladi ili osobnim i političkim interesima. Ne smijemo dopustiti da strah ili samo zadovoljstvo vode naše postupke. Ponavljam podršku inicijativi za promjenu saborskog Poslovnika neka to bude prvi korak ka ponovnom stjecanju povjerenja naših ljudi i vraćanja digniteta ove institucije. Kolegice i kolege, imamo veliku dužnost prema našem narodu i njegovim građanima. Naši se ljudi ugledaju u nas nadajući se boljoj budućnosti, budućnosti koju može jamčiti samo snažan, učinkovit i parlamentarni sustav. Pozivam svakog od vas na introspekciju iz vladajuće većine na razmišljanje o vrsti naslijeđa koju želimo ostaviti iza sebe. Trebamo se izdignuti iznad sitne politike i raditi na parlamentarizmu i parlamentu koji istinski predstavlja volju, težnju i nade našeg naroda. Smatramo da sa ovim prijedlogom ćemo biti korak bliže takvom sustavu i nadamo se da ćemo uspjeti vratiti povjerenje hrvatskih građana u ovu instituciju, ako ne sada nakon sljedećih izbora kada budem na vlasti. I sada ponovo u ime predlagatelja poštovana zastupnica Marija Selak-Raspudić. Izvolite. Nastavno na ovo što ste govorili kolega Litre osnovna anomalija kojoj svi svjedočimo je upravo obrtanjem odnosa moći između Vlade i Hrvatskog sabora. A zašto je to loše? To nije loše zato što smo mi saborski zastupnici, pa sad nama ne paše da je Vlada iznad nas. To je laž zato što je samo jedno nadzorno tijelo, kad kažem nadzorno mislim ono koje nadzire Vladu u ovoj državi, a to je Hrvatski sabor. Mi smo ovlašteni da nadziremo Vladu. Vlada bez nadzora ili pozicija bez jake opozicije ne može raditi dobro svoj posao, odnosno možda ga može raditi na način kako nekima odgovara, ali ne može biti sigurna da se u njezinom radu neće provući briga za partikularne interese umjesto za opće dobro. I dok sabor ne obavlja nadzornu ulogu, a to je da provjerava radi li Vlada doista svoj posao, Vlada može raditi što god je volja i zato je ova Vlada u protudemokratskom duhu ustrojila kroz vladajuću većinu kao svoju polugu rad sabora na način da mu ona više ne odgovara. Zato je ovoj Vladi normalno da ne gledamo tu ministre koji će dati odgovore na zastupnička pitanja koja su ignorirali, nemamo ministre kada ih imenujemo na plenarnoj sjednici gdje će ih se propitat pred hrvatskim građanima, ne pred nama ovdje nego pred hrvatskim građanima koji će pratiti što oni imaju reći o tome zašto zaslužuju svoju novu funkciju. I zato ovoj Vladi koja je ta koja zapravo brani ove izmjene poslovnika odgovora status quo, ali ja pozivam ovdje saborsku većinu koja se sastoji od parlamentarnih saborskih zastupnika da pokaže svoju moć u odnosu na Vladu i da podrži ne moje izmjene poslovnika nego izmjene poslovnika kao takve i sama ponudi kvalitetniju verziju rada sabora. Saborske zastupnice i saborski zastupnici, mi svi znamo da ovako dalje ne ide, naš ugled je na koljenima, najlošije smo ocijenjena institucija. Tko je od vas kada hoda cestom ponosan što je saborski zastupnik, a kome je pomalo neugodno reći da je saborski zastupnik jer zna da to građani baš neće najbolje prihvatiti i da će vas shvatit isključivo kao one koji imaju bogate sinekure, koji jedu bolje nego većina za nikakve novce i tamo se nešto naočigled nas svađaju, a zapravo u pozadini piju kave i grle se njegujući dobrosusjedske odnose? Jeste li doista ponosni zbog svoje funkcije ili vam je pomalo i neugodno? Ako vam je kao i meni pomalo neugodno zbog imidža koji imamo u hrvatskoj javnosti, koji je vaš doprinos tome, evo slušala sam kolegicu Glasovac, dala je konkretne konstruktivne primjedbe, koji je doprinos svakog od nas da ovaj sabor profunkcionira, ne zato da bismo mi bili ponosni što smo saborski zastupnici nego zato da u sutrašnjem sazivu u ovaj sabor požele ući oni najbolji, najbolji pojedinci u ovom društvu i da konačno imamo kvalitetan saziv sabora, pa ćemo kvalitetnije i pogurati ovu državu naprijed. Koji je naš doprinos tome da sutra jedan uspješni poslovni čovjek, jedan profesor na sveučilištu, poželi biti saborski zastupnik znajući da će zbog toga njegova kvaliteta, doprinos i ugled samo rasti, a ne biti srozani. Idemo zajedno ponuditi viziju boljeg sabora, idemo popraviti alat za rješavanje problema naših građana. Naši građani nemaju drugi alat osim sabora i saborskih zastupnika, a mi jedini imamo institucionalnu moć da taj alat postane i suvremen i moćan, na nama leži sva odgovornost, prvenstveno na vladajućoj većini. Donesite sami kvalitetnije izmjene poslovnika i imat ćete našu punu podršku, a ja ću se svojih rado odreći. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovana kolegice, i uvodno i uvijek spominjete zapravo tu potrebu i tu sliku, saborski zastupnici malo, malo saborskih zastupnika je koji ovdje sjedi. Naš klub je inače, obično sjedi u sabornici između trećine do 100% nas je, recimo sad nas je 100%. Nisam sigurna da se puno klubova tako može podičit. Most je između ostalog imao onu, dakle od Mosta je išla ideja da je kazna za one koji ne dolaze u sabor. Ja sam imala prilike zaista vidjeti kolege koji na jedan ulaz uđu, na drugi izlaz izađu i meni je, meni bi to bilo neugodno i to mi se čini jako loše. Dakle napor svih nas bi trebao ići u tom smjeru da se zaista potrudimo da rasprave, da na raspravama ne spominjemo životinje i sve ostalo nego da rasprave budu konstruktivne, pametne, brze i da zapravo građani koji imaju snage i volje nas prate da zaista iz tih rasprave i shvate smisao što raspravljamo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Selak Raspudić. Kolegice Mrak-Taritaš, vi doista pripadate i zajedno sa kolegicom Orešković aktivnijim saborskim zastupnicima, uopće u cijelom sazivu, ne samo u vašem klubu, ja to pozdravljam jer smo mi ovdje da razmjenjujemo i unaprjeđujemo svaki sadržaj svake rasprave, ali u konačnici i vi ste i sami davali prijedloge, vjerujem da ćemo se svi na kraju mjeriti prema, ne, ne samo prema onome što smo govorili nego i rješenjima koja smo ovdje ponudili jer pitanja koja si svi mi ovdje postavljamo, zašto sam ja ovo na kraju stavila na papir i podnijela HS je okej, što nudimo? Imali ste i vi svojih prijedloga, došli su često u kasne noćne sate na dnevni red, nisu bili prihvaćeni bez obzira na njihovu kvalitetu, ali ne želim da se više ponavlja ona dogma o tome da opozicija samo kritizira, a ne nudi konstruktivna rješenja. Danas ovdje imamo o čemu razgovarati konstruktivno i pozivam sve da to onda i nastavimo činiti u tome duhu. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a govorit će poštovane zastupnice Mrak-Taritaš i Orešković, najprije poštovana zastupnica Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. dakle danas raspravljamo i dobro da raspravljamo o prijedlogu kolegice Selak Raspudić o izmjenama odnosno dopunama Poslovnika HS. Ono što nije dobro da je Ustavni sud bio taj koji je naložio da se raspravlja. I moram još jedanput ponoviti i podcrtati, ako saborski zastupnici imaju mogućnost predlagati različite zaključke, prijedloge izmjene i dopuna zakona i sve ostalo, zaista mogu predlagati i izmjene i dopune Poslovnika i nešto, mjesto gdje se treba raspravljati je ovdje. Ovo nije tema koja je da upotrijebim ovako, danas su se upotrjebljavale različite riječi, pa ću ja i upotrijebit jednu riječ, koja baš, možda i nije joj mjesto ovdje. Znate, postoje one teme koje zovemo seksi teme. Pa onda se o tome, i sabornice punije nego što je sad, pa se onda replicira i sve ostalo. Ovo nije ta tema. Ali je izuzetno važna tema. Nedavno je jedna gospođa koja prati rad sabora, rekla, pitala mene, daj ti meni objasnite što je vama ono povreda Poslovnika. Ja sam probala objasniti gospođi što je nama povreda Poslovnika. Što sam joj više išla objašnjavat to sam vidjela da više se onako zaplićem u, u nekakve paučinu i da bolje, da joj ne objašnjavam jer je to neobjašnjivo. Što je nama povreda Poslovnika kolegice i kolege? Ja ju rijetko koristim, ali ju koristim. Zov sirene je jači od svega drugog, koristim zato što nemamo nekakav drugi alat. Ajmo malo vidjeti što smo ovdje imali kroz rad sabora, kroz sve ove godine alate koje smo imali. Imali smo onaj ispravak netočnog navoda pa se to u jednom času zaključilo da nije dobro. Pa smo imali replike, pa smo ograničili broj replika. Ja sam danas, sa iskustvom nekakvim koji imam sigurna da to što smo ograničili broj replika nije dobro. Da replike trebamo vratiti, ne samo na raspravi u ime kluba, nego i replika na repliku, kad netko replicira nekom ako se ne slažemo dakle, da imamo replike. Mi zapravo kroz povrede Poslovnika, koji u glavnina, u 99% slučajeva, svi smo svjesni toga da nisu povrede Poslovnika, zamjenjujemo replikama. Zamjenjujemo replike koje bi trebali imat jer se s nečim ne slažemo, na nešto hoćemo ukazat. Dakle, ajdemo, ja nekako svakom zakonu pristupam na određeni način tako ću pristupiti i ovoj izmjeni i dopuni Poslovnika. Ajdemo se prvo pitati što je smisao i što je cilj, da li nam to treba? Ako nam treba, što hoćemo s tim postići i što hoćemo? Dakle, mi svatko tko dođe za ovu govornicu i sigurna sam bez obzira s koje strane sjedi u ovoj sabornici će se složiti i reći da je rad sabora loše ocijenjen, da u prijenosu rada sabora i nama je nekad neugodno jer će se prijenosu biti, što je netko bezobrazniji prema nekom ili što je netko agresivniji prema nekom, prenijet će se to, ali nekakvi prijedlozi kojih smo mi svjesni da su dobri, da su afirmativni, da mogu biti korisni prođu ispod radara i ne prenosi se. Da slika sabornice, gdje nas ima, nekad u nekim satima, možete na prste jedne ruke nabrojit koliko nas ima, čak i na teme koje su zanimljivi, nisu dobre. Da smo nezadovoljni s radom odbora i da smo nezadovoljni jednako tako s odgovorima na pitanja, koje odgovore ne dobijemo nikad. Mi često dobijemo neke upite građana, koje onda mi prosljeđujemo prema pojedinim ministrima i ne dobijemo. Da li smo mi zadovoljni s ovim Poslovnikom je ključno pitanje. Sigurna sam da nismo. Bez obzira jesmo s vladajući, oporbeni ili ostalo. Da li Poslovnik treba mijenjat? Treba. Da li sve stvari koje je gospođa Selak Raspudić predložila su nama svima prihvatljive? Nisu nam prihvatljive, ali neke su nam prihvatljive. Ajdemo onda poboljšati prijedlog i napraviti korak dalje. Dakle, kroz raspravu možemo i otvoriti teme koje nam nisu prihvatljive. Da li smo nezadovoljni ograničenjem, dakle ajdemo vidjeti s čim smo nezadovoljni. Nezadovoljni smo mi slikom sabornice u kojoj nas ima premalo. Nezadovoljni smo što mi ne dobijemo odgovore na pojedina pitanja. Nezadovoljni smo mi što slika sabora koja ide van je slika koju mi ne želimo. Da li želimo demokratičnost? Želimo. Da li želimo da se prenosi suština rasprave jer ima dobrih rasprava, dobrih prijedloga? Želimo. Kako to možemo postić? Postoji nekoliko načina na koji se to može postići, da se mi tu ne zavaravamo, nismo mi jedini parlament u Europi koji ima takve probleme i koji je takve probleme rješavao pa ih je rješavao na različite načine. sam ja apsolutno je digresija, ali sam nešto govorila i rekla kako se meni jako sviđaju neke, neke stvari koji imaju skandinavci, ali nažalost to mogu biti zato što su oni skandinavci. Jednako tako mi ne možemo prepisati modele drugih parlamenata, jer u drugim parlamentima sjede građani nekih drugih država koji su drugačiji svjetona, uopće sa idejom, sa temperamentom i sa svim ostalim. Tu se je spominjalo da je predsjednik sabora tražio prijedlog izmjene Poslovnika pa da nije bilo klubova koji su to dali. Mi smo bili jedan od onih klubova, mi smo mali klub koji su dali. Ali je veliko pitanje da li bi se s tim prijedlozima koji smo mi dali, da li bi bili prihvatljivi svima. Jedan od prijedloga koji smo mi dali je da rasprave odnosno da replike ne može biti u okviru vlastitog kluba. Da replike ne može bit na člana vlastitog kluba nego može bit, jer ako imaš problem unutar vlastitog kluba, zato klubovi i postoje. Sjedneš u klub pa raspraviš, a ne dođeš i ovdje raspravljaš. Nego replika može biti samo na člana drugog kluba člana drugog kluba i naša je ideja bila da može bit replika ne izlaganje u ime kluba na pojedinačno, ali da može biti replika na repliku, to znači međusobno su replike i ti imaš tu nešto reći. Dakle, to je smisao replike, smisao je replike da se diskutira, da se raspravlja, da se mišljenja i drugačije izdefiniraju. Zamislite da ono što imamo povrede Poslovnika da to ograničimo i da kažemo da povredu Poslovnika recimo može dat samo predsjednik kluba. I da to kažemo da se to ograniči. Jer mi sad u nedostatku zapravo rasprave, rasprava je i kroz replike. Rasprava je i kad ja dam repliku kolegi i kažem, ne slažem se s tim i on mi tu odgovara. Tu se otvara rasprava. Ja kad dođem, kad bilo tko od nas dođe tu i kaže u ime kluba što ima, on kaže u ime kluba što ima, stavi prst u uho i ode u svoj klub. Nema rasprave, nema ničeg nema propitivanja, pa smisao demokracije, smisao iskoraka da zapravo raspravljamo i da propitujemo pojedina razmišljanja. Kad mene neko u replici nešto pita izaziva u meni to da kažem ček malo možda je taj u pravu, vidi možda sam ja stvarno u svemu tome otišla u krivu ulicu, ajde da se vratim nazad. To je smisao raspravi, kad bi tako bilo onda bi i rasprave bile u Saboru bile interesantne. Naše rasprave u Saboru nisu interesantne ni nama, pa mi kad tu sjedimo imamo laptop pa radimo nešto drugo, imamo mobitele pa radimo nešto drugo, pa mi se međusobno ne slušamo kako očekujemo da nas netko drugi sluša, a nama je ovo posao. Nama je posao da raspravljamo, da predlažemo, da dajemo određene primjedbe, sugestije i sve ostalo, a mi se međusobno ne slušamo. Samo kad pitate ko je bio ispred vas ko je bio često se, ček ne znam ko je bio ispred mene, ne slušamo se. Prema tome, ako želimo da nas bude više ovdje, ako želimo da nam u javnom prostoru ideje i sve ostalo budu tema, a ne ko je bio bezobrazniji prema kome onda moramo rasprave učiniti zanimljivim, a rasprave možemo samo učiniti zanimljivim dakle ako omogućimo da se zaista u Parlamentu raspravlja. Mi u ovom Parlamentu smo zaboravili što je rasprava i zaboravili smo raspravljat. Nije ideja Parlamenta doći ovdje, reć što imaš, vratiš se odeš dalje i onda te nema opet pa sljedeći put kad trebaš nešto reći dođeš i kažeš. Ideja parlamenta, ideja liberalne demokracije bi trebalo biti nešto drugo. Ja ovaj prijedlog koji je dala gospođa Selak Raspudić zaista u jednom dijelu pozdravljam jer nam on omogućuje da ovdje počnemo govoriti o prijedlozima, o idejama i svemu ostalom, jednako tako je dobro da je ona da je to na dnevnom redu bez obzira što nije tema za razliku od nekih drugih tema, ali ta tema ne tema to ću ostaviti našem premijer on je taj koji definira što je tema, a ne tema. Hvala. Prije nego što nastavimo pozdravimo na diplomatskoj galeriji izaslanstvo Državnoga zbora Republike Slovenije predvođenog predsjednicom Komisije za odnose sa Slovencima u inozemstvu zastupnicom Suzanom Lep Šimenko i naravno njegovom ekselencijom veleposlanikom Republike Slovenije u Hrvatskoj.

napomenula kako se zalažem za drugačiju ulogu HS-a odnosno zalažem se za to da se vratimo na izvorne postavke iz Ustava po kojem je HS nadređeno tijelo prvenstveno Vladi, a onda i nekim drugim tijelima koje HS bira i kontrolira. Naravno da je u takvom političkom cilju način rada HS-a jedna jedna od prvih reformi, dakle reforma poslovnika je nešto bez čega neće biti niti drugih političkih promjena koje su također jedna od mojih političkih agendi. Međutim, kada o tome govorim, kada govorim o poziciji nadređenosti HS-a Vladi, Vladi, a onda i ostalima ja zapravo govorim o rekonstrukciji političkih odnosa jer danas imamo de facto situaciju da je sva politička moć u rukama jednog čovjeka u rukama predsjednika Vlade koji je ujedno i šef najjače parlamentarne stranke. A razgovor o takvim promjenama zapravo bi značio ponovno osmišljavanje države. Pohvalno je imati ovakav jedan prijedlog kolegice iz Mosta kako bismo uopće imali priliku za nekakvu debatu i za nekakav razgovor, međutim u kontekstu onoga o čemu ja govorim ovo su ipak blaži zahvati koji imaju neki drugi cilj. Imaju za cilj poboljšati kvalitetu rada HS-a kao zakonodavnog tijela i postići njegovu veću učinkovitost. uz dužno poštovanje predloženim izmjenama smatram da se ti ciljevi, dakle kvaliteta rada i veća učinkovitost mogu ostvariti ili bi se mogli ostvariti i u kontekstu sadašnjih odredbi poslovnika, ali to bi tada značilo da prava promjena mora biti u samim zastupnicima, u stručnosti zastupnika, u njihovoj posvećenosti radu u HS-u i uopće kako sebe vide u ulozi predstavnika građana. Kada vidimo prazne stolice, a još više kada vidimo teme s kojima se neki zastupnici u svojim raspravama bave vidimo da toga nema. A onda to više nije pitanje poslovnika, to je pitanje tko zapravo ulazi u politiku i tko se to regrutira na stranačke liste. Drugim riječima određena promjena i impuls za promjenu mora doći od samih političkih stranaka ako na listama za izbore neće biti više ljudi koji su afirmirani prije i bez politike, a koji će u politici čuvati svoj osobni integritet, svoje ime i svoje prezime i koji se neće dati prodati diktatu stranačkog šefa radi sigurnosti vlastite stolice onda su nam uzaludne sve druge rasprave o poslovniku i o svim drugim reformama i promjenama. Dakle, ponavljam rekonstrukcija prava, velika rekonstrukcija poslovnika HS-a traži rekonstrukciju čitave, pa na tragu takve teze napomenula bih da sastav radnih tijela HS-a jel ovdje se zalaže njihovo smanjenje, doista po meni također bi trebao pratiti broj i resorne uloge pojedinih ministarstava, ali tu treba nabrojati i druge institucije koje HS-a bira i kontrolira i one ne bi smjele u podjeli resornih radnih tijela biti zapostavljene. Također nije dobro da se od jednog saziva do drugog mijenja i broj i naziv pojedinih ministarstava jer to znači da smo državu državu još uvijek ostavili nedovršenu i da je zapravo ona uvijek plijen političkih igara i igrica, a da nema svoj pravi kontinuitet. Što se tiče rasprave o izvješćima rekla bih da nije problem kada mi njih raspravljamo raspravljamo iako jest problem to što ih raspravljamo sa nekoliko godina zakašnjenja koliki je problem što nema reakcije. Dakle, ne zna se koja je posljedica raspravljenog izvješća jer sabor vrlo često odnosno nikad zapravo ne daje nalog Vladi ili nekom drugom tijelu da povodom raspravljenog izvješća nešto poduzme. Evo imat ćemo primjer rasprave o glavnom, Izvješću glavne državne odvjetnice pa ćemo vidjeti da 7 godina imamo uzastopni sadržaj i da niti Hrvatski sabor, niti Vlada po tom pitanju ne poduzima ništa. Što se tiče samog sastava radnih tijela pa rekla bi da je ključno ipak nekako voditi računa o tome tko ulazi u pojedini saborski odbor. Bilo bi dobro da to ima veze i sa stručnošću i sa nekakvim osobnim afinitetom, a ne se podjelom stranačkih kvota. Evo, to su neke minimalne stvari koje bi tražile drugačiju odgovornost i drugačije promišljanje i samih političkih stranaka. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će ponovo u ime predlagatelja govoriti poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić. Izvolite. Prije nego što počnete govoriti predlažem da pozdravimo na galeriji predstavnike Ureda predsjednika Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan koji su u studen…, studijskom posjetu Uredu za zakonodavstvo Vlade RH. /Pljesak./ Izvolite kolegice Selak Raspudić. O svima njima promislit ću ako bude i drugog čitanja, a nadam se da će biti da se neke od tih stvari također obuhvate. Dvije stvari ovdje želim istaknuti u ovom, u ovoj dijaloškoj maniri kao odgovor na vaš govor u ime kluba. Što se tiče kolokvijalno rečeno seksi odnosno ne seksi teme čemu svi robujemo jer živimo u diktatu medija koji isto robuju tome da proizvode klikabilan sadržaj, a ovisimo o tome što će ono prenijeti. I to je jedan začarani krug iz kojeg se nitko ne uspijeva iščupati. Ni novinari koji žele proizvoditi dobar sadržaj, ni saborski zastupnici koji također žele isto, ali ovisimo jedni o drugima i svi smo zapravo pod diktatom tržišta. sami početi inzistirati na kvaliteti i pokušati biti ti koji diktiraju sadržaj inače nikada nećemo dobiti priliku da se izvučemo iz začaranog kruga u kojem su nam ruke zavezane i u koji smo primorani, pa se i samoprimoravamo da proizvodimo samo senzacionalistički sadržaj. Je li ovo tema koja je na prvu interesantna svakome? Ne znam, ali kad kažete da se radi o reformi sabora, kad podsjetite građane na to da bez dobrog alata nema ni dobrog proizvoda mi ne možemo raditi na njihovim problemima, ako nemamo čime, a naš je alat i nemoćan i zastario. Onda možda tema postaje interesantnija, a najinteresantnija će biti ako stvarno samokritički ovdje da to metaforički kažem istresemo prljavo rublje pa priznamo što radimo da ne valja i pronađemo institucionalne mehanizme kako bismo to mogli popraviti jer ako smo se oko nečega svi ovdje složili to je da, ne samo da stvari ne izgledaju dobro nego ne funkcioniraju dobro u praksi. Nije samo pitanje dojma nego doista i toga načina na koji radimo, a mi ovdje imamo neke mehanizme da barem neke stvari unaprijedimo. I tu ću zaključit s ovome što je spominjala i kolegica Orešković, a što je temeljna intencija ovih izmjena, a to je vratiti nadzornu ulogu sabora jer Vladu netko mora nadzirati. Svakog netko mora nadzirati, ako vas nitko ne nadzire ne moram spominjati koja će posljedica biti toga. Dakle, u tom smislu ja predlažem 3 izmjene koje Vladu podsjećaju da mora doći na raport Hrvatskom saboru, a da ga ne može izbjeći. To je da ministar mora biti nazočan na raspravi i resornim zakonima, ne može slati državne tajnike koje je imenovala Vlada, nego ministar kojeg je imenovao sabor mora ovdje doći pa će se i potruditi pisati bolje zakone ako ih ne može tamo dometnuti nekom službeniku nego ih sam mora braniti. Da se odgovor na zastupničko pitanje mora dati u propisanom roku inače će ministar ovdje doći pa će se javno sramotiti zašto nema odgovor na škakljiva pitanja. I treće kada imenujemo nove ministre da imamo plenarnu raspravu o tome da vidimo tko su ti kvalitetni pojedinci kojima smo zamijenili one dojučerašnje koji su u sazivu ove Vlade često završili u ropotarnici povijesti zbog koruptivnih skandala, a ne tu tamo po nekim odborima mimo očiju javnosti. Sabor je tu da nadzire Vladu, a ne obrnuto. čije imenovanje, rasprava je bila u saboru. Dakle, čija rasprava je bila na plenarnoj sjednici i imala sam, popodne sam morala ići na neki put, imala sam neki avion i otkazala sam put jer je rasprava trajala naravno jako dugo i ja nisam imala ništa protiv te rasprave i mislim da je dobro da se rasprava vrati u parlament pa bez obzira koliko traje, traje. To je vrijedno vrijedno da se raspravi, ali ono što zapravo hoću vas pitati. Dakle, ono što je smisao, smisao je, dakle ja sad vama samo kroz repliku mogu s vama izdefinirati. Imam ograničeni broj replika tu, evo sad sam, mislim da sam već i iskoristila te svoje replike koje imam. Da li mislite i da li bi tu bio nekakav konsenzus da se svi zajedno ovaj složimo pa da kažemo da replike unutar kluba nemamo nego da idu replike prema drugom klubu jer ja i dalje mislim da unutar kluba rješavate to u klubu …/Upadica Željko Reiner: Moram, neću donositi ishitrene odluke i moram promisliti o ovom vašem prijedlogu. Nisam mu nesklona, nisam mu nesklona jer recimo najviše kad govorimo o odnosu malih i velikih klubova što se događa, primjerice veliki Klub HDZ-a ili drugi veći klubovi u saboru vrlo često rade na povećanju statistike tako što repliciraju sami sebi i oni to mogu učiniti u puno većem broju nego što mogu manji klubovi i time se zloupotrebljava i manipulira statističkim prikazom koji stvara krivu sliku u javnosti o aktivnosti pojedinog saborskog zastupnika, dođe netko iz Kluba HDZ-a, onda dođe tu 30 HDZ-ovaca, svi mu udare repliku i on ispada najaktivniji zastupnik, dok namjerno ne daju replike nekim drugim zastupnicima itd., stvara se kriva slika i manipulira se, tako da nisam nesklona tom rješenju i još ću malo promisliti o tome koje bi mogle biti njegove negativne posljedice, ali u svakom slučaju zanimljiv prijedlog. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovana zastupnica Ivana Posavec Krivec, izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče HS. Poštovane kolegice i kolege i predstavnici Vlade RH, dozvolite da i ja danas u ime Kluba Socijaldemokrata dam određeni osvrt na Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika HS koji nam

i sa osobitim zanimanjem proučili smo vaš prijedlog, ali kolegice Selak Raspudić prije nego izađete iz dvorane ja ću u ime Kluba Socijaldemokrata reć da ovo ipak pretenciozno nazivate reformom HS, pokušat ću to obrazložiti kroz nekoliko stvari. Naime, vi ovdje nama nudite djelomične izmjene Poslovnika HS, ne nudite nam novi Poslovnik HS, nadovezujete se na neke već postojeće elemente i zapravo samo sporadično ulazite u određenu priču koja iz vaše perspektive u ovom trenutku odgovora vašem klubu ili vašem poimanju demokracije. Ja ću si ovdje dozvoliti jedan malo drugačiji pristup jer mi to sa neke pozicije zastupnice koja je sada u trećem mandatu HS zapravo dozvoljava i moje iskustvo. Ja mislim da nema tog poslovnika koji će vratiti narušeni dignitet HS ako se mi sami zastupnici i političke stranke ne pobrinemo da taj dignitet saboru vratimo. Kada govorim o tome onda polazim od našeg osobnog stajališta kako ćemo se u saboru, u javnosti i kao dužnosnici 24 sata na dan ponašati, sve u redu potpredsjedniče, i kako ćemo zapravo vršiti tu svoju časnu dužnost zastupnika u HS, upravo da bismo izbjegli situaciju da se u nekom trenutku počinjemo te iste dužnosti sramiti. Često ovdje sjedeći i slušajući rasprave u parlamentu, gledam kolegice i kolege, vidim da su neki posramljeni razinom rasprave, da su neki posramljeni argumentacijom odnosno izostankom argumentacije i da zapravo rasprava u hrvatskom parlamentu počesto postaje rasprava za zabavu građana, a ne rasprava o meritumu, o onome što je naš zadatak, o stvaranju boljih zakonskih okvira za bolji, za bolji život građana. Naravno da u ovih 30-tak godina hrvatske demokracije mi spadamo još u mlade demokracije, u one koje imaju upravo tu opasnost i sami smo mijenjali svoj svoj sustav iz polupredsjedničkog u parlamentarni, da nismo potpuno izrasli u razvijenu demokraciju u kojoj će parlament uistinu imati onu poziciju koja mu iz ustava proizlazi. To je opasnost i gradnje sistema i slabosti ili čvrstoće institucija. No to je tematika kojom bi se mi trebali ovdje u parlamentu baviti, na koji način izgraditi čvrste i neovisne institucije u Hrvatskoj koje će svaka imati svoju poziciju i svaka imati odgovornost u skladu sa onim što je ustav od nje tražio. Voljela bih kada bismo osmislili svi zajedno, a nažalost premalo nas je odgovorilo na zahtjev predsjedništva sabora i Odbora za Ustav i Poslovnik i politički sustav da damo svoje prijedloge i da pokušamo unaprijediti rasprave ovdje u saboru, kada bismo poradili na dinamici ovih rasprava, kada bismo poradili i na tome da se argumenti čuju, kada bismo poradili na tome da znamo koji klub i koja politička opcija se uistinu za što zalažu. Mi se u masi funkciju ispravaka netočnih navoda iz starih poslovnika zapravo izgubimo i često si postavljam pitanje da li je to u funkciji boljih statistika pojedinih zastupnika? Postavljam si pitanje da li je najvažniji onaj članak koji će o HS na kraju jednog zasjedanja ili jedne sjednice reći tko se i koliko puta javio, a da u toj statistici nisu razdvojene pojedinačne rasprave, rasprave u ime kluba, replika, da ne kažem iznošenje stajališta ili povrede poslovnika, već je to sve stavljeno onako udžuture i onda se, postavljamo pitanje zar stvarno u HS postoje zastupnici koji o svim temama, ali ama baš sve znaju? Da li je to smisao biti dobar saborski zastupnik da tako radi i raspravlja na plenarnoj sjednici ili bi možda za demokraciju i za kvalitetu rasprava bilo bolje da se takve rasprave vode na odborima kao što se to čini u velikoj većini zemalja razvijene demokracije gdje je težište rasprava, stručnih rasprava i zapravo i mjesto gdje će se iznjedriti kvaliteta zakona prije nego dođe na plenarnu sjednicu odbora. I nikako se kolegice Selak Raspudić mi ne možemo složiti s vama u trenutku kada zapravo kontradiktorno sebi govorite, jako mi je žao što kolegice nema, ali nadam se da će popratiti sve ove naše rasprave, da u trenutku kada zapravo pod paradigmom povratka integriteta HS prema onome što mu nalaže hrvatski ustav imate ideju da se odbori u parlamentu slažu prema tome kako će izgledati Vlada. Mislim da ste tu ušli u jednu značajnu kontradikciju sama sa sobom. Mislim da u HS-u moramo imati kvalitetne odbore, da u njima moramo imati ljude koji su zainteresirani, mislim da nijedno ograničavanje nije dobro pa ni tako ograničavanje niti broja odbora niti članstva, kolegice i kolega u odborima, to isto nije dobro. To možda ima u nekim parlamentima, ali to u parlamentarizmu Hrvatske nije slučaj i ne bi bilo dobro. Ne može svatko od nas biti članom samo jednog odbora. Može biti članom onih odbora za koje ima kompetencije i kojima može doprinositi. Dakle mi smo dosta detaljno raščlanili sve ono što je kolegica Selak Raspudić ovdje predložila, ja ću probati nekakvim redom ići u argumentaciju sa čime se slažemo, što mislimo da treba mijenjati, ali mislimo da je premalo segmenata obuhvaćeno da bi se ovo zvala reforma HS-a, mislimo da samo ono što se događa temeljem Poslovnika, znači rad u odborima, prijedlozi zakona, plenarne sjednice, itd., nije slika rada hrvatskog parlamenta, mislim da bismo trebali vraćati dignitet parlamentu i boljim uvjetima, ne samo saborskih zastupnika, već i službenika koji rade u HS-u. Nadalje, mislim da trebamo ovdje jasno reći da nisu svi saborski zastupnici u istom položaju. Ne samo da to nisu svi saborski zastupnici koji su u klubovima u odnose na one koji nisu u klubovima, da to nisu zastupnici koji su stranački u odnosu na one koji su nestranački, već su to i zastupnici, kolegice i kolege koji za svoj rad primaju novac iz državnog proračuna za razliku od onih koji to ne primaju. Dakle imajmo u obzir uzimajmo da bi to sve trebalo popeglati, recimo to tako, da možemo govoriti o stvarnoj i pravoj reformi. I nemojmo zaboraviti, 76 zastupnika koji trenutno čine vladajuću većinu ili 77, možda 78, je dobilo negdje oko 250 tisuća glasova manje od zastupnika koji trenutno čine oporbu. Sutra taj omjer može biti nešto drugačiji. U svakom trenutku parlament bi trebao biti mjesto koje služi pluralizmu, koje služi toleranciji, koji služi različitostima mišljenja, koji služi neslaganju, ali koji prije svega, služi građanima i koji je prije svega, mjesto koje pokazuje volju birača. Ako imamo situaciju u kojoj ni na koji način prijedlozi oporbe ne mogu doći na dnevni red, ne mogu biti raspravljani, ne mogu dobiti zeleno svjetlo, onda ne možemo govoriti upravo o toj prvoj zadaći koji bi parlamentarizam i parlament trebao ispuniti. Dakle idemo po redu, propisivanje obveze da se za rasprave u HS-u mora postojati kvorum, odnosno, kako ste vi, kolegice, rekli, 1/3 od ukupnog broja zastupnika, smatramo da to nije dobro, da to nije svrsishodno. U svim ovim godinama dosadašnjeg parlamentarizma to nikada nismo imali u hrvatskom parlamentu, ali smo imali činjenicu da je veća zainteresiranost u svim dosadašnjim sazivima HS-a nego u ovome sadašnjem. To mislim da je pitanje za sve nas, vraćam se na početak, da postavimo sebi zašto je to tako, zašto danas, kao što je rekla kolegica Anka Mrak-Taritaš, ove rasprave više nisu interesantne, možda zato što najmanje raspravljamo o meritumu, možda zato što ne raspravljamo stručno, možda zato što se populistički dodvoravamo svojim biračima, možda zato što se, na neki način kroz povrede Poslovnika vrijeđamo i ponižavamo i možda zato što nikako, nikako, nikako ne služimo za primjer građanima koji su nas birali, a kamoli za primjer mladima koji sve manje žele razmišljati o bavljenju politikom kao jednim iznimno časnim poslom. Kada bismo govorili o ovim odborima, to sam zapravo već rekla, smatramo da to nikako nije dobro i da je to zapravo korak unazad u odnosu pozicioniranja hrvatskog parlamenta na vladu. Isto tako, da ovo propisivanje da se odbori održavaju one dane kada nema plenarne sjednice, možda u jednom segmentu ima smisla, no pitanje je koliko je to zapravo i stvarno provedivo. Dakle svi znamo na koji način funkcionira demokracija u Hrvatskoj, mi možda ovdje možemo razgovarati o drugim i to bi bilo dobro da razgovaramo, tu se potpuno slažemo, da li mi moramo imati zasjedanja upravo na ovaj način na koji imamo, tjedan za tjednom od srijede do petka ili možda možemo razgovarati o tome da su neki tjedni za rad na terenu, da su neki tjedni za rad na sjednicama, da su neki tjedni za rad na plenarnoj, na plenarnoj sjednici. Možda bismo na taj način postigli i ovu dinamiku o kojoj kolegica Selak Raspudić priča da imamo dovoljno vremena da prođemo kroz određene zakonske prijedloge, da bolje uđemo u njih, da sa njima konzultiramo zainteresiranu javnost, da sa njima konzultiramo naše birače i da zapravo raspravu otvorimo na neki drugi način. To sve ne možemo u 2 dana u ponedjeljak i utorak, kako je ovdje predviđeno jer to jednostavno tehnički ni na svaki drugi način nije izvedivo. Propisati, s druge strane, da ministar obrazlaže zakone, a ne državni tajnik jer je on dobio povjerenje većine u Saboru i njihov se rad nadzire, ne može se smatrati dobrim rješenjem s obzirom da odredbe Zakona o sustavu državne uprave, a rekli ste i sami da bi trebali mijenjati još neke zakone, propisuju da državni tajnik za svoj rad odgovara ministru i Vladi, dakle samim time, odgovara i Saboru, ako mi to dobro razumijemo. Dakle koji je smisao postojanja državnih tajnika? Ja se ovdje ponovno vraćam na nešto drugo. Vraćam se na stav i odgovornost predsjednika HS-a i predsjednika hrvatske Vlade, o tome koliko oni drže do komunikacije, do važnosti međusobnog konzultiranja, razgovora itd. Bilo je Vlada, nemojte to zaboraviti u kojima su isključivo ovdje dolazili ministri obrazlagati zakone. Zašto? Jer je takav bio stav Vlade. Jer je ta Vlada držala do Hrvatskog sabora, kao do najvišeg zakonodavnog tijela i shvaćala je da proizlazi iz njega. Mislim, ono što pokušavam reći. Ne može se sve normirati Poslovnikom. Neke stvari moraju biti u općem duhu i Ustava i demokracije. Mi se moramo i kroz kurikulum učiti kako demokraciju živjeti. Mi moramo od one politike i gospodarstva u srednjoj školi učiniti nešto više. Moramo znati da političari nisu najprostija zanimanja u našem društvu. Moramo im vratiti vrijednosti, nećemo to učiniti samo Poslovnikom Hrvatskoga sabora. Ovdje ima dosta stvari koje su već drugi zastupnici i zastupnice rekle ali samo ću se još podsjetiti ove činjenice. Smanjivati saborske klubove sa 5 na 5 na 3 nije u duhu parlamentarizma. Nikako nije u duhu parlamentarizma. Naša zadaća i naš cilj mora biti da se svi glasovi čuju. A ako njih grupiramo u velike skupine, onda smo opet doveli do duopola ili do nekih drugih situacija. Dakle, iz kluba Socijaldemokrata poručujemo da raspravi, da novim rješenjima, da dinamici, da izmjeni aktualnog sata, da drugačijem odnosu ali ne isključivo na ovaj način. Ima dobrih rješenja, …/Upadica Reiner: Hvala./… još ćemo o tome govoriti. U svakom slučaju, hvala na prijedlogu. U ime predlagatelja sad će ponovo govorit poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić. Izvolite. Dakle, ja ću se konkretno osvrnuti na ovo što je ovdje rečeno. Prije svega kada se nešto naziva reformom, to nije pitanje pretencioznosti, nego za to postoji jasna definicija, kao što vam je ovdje ministar financija govorio o tome što bi bila reforma u financijama, tako se i u svim drugim područjima reforma definira time da je ona korjenita promjena. Promjena koja nalaže u Poslovniku da se izmjeni način rada saborskih odbora, da se on smanji jednako kao i da se smanji broj prisutnih zastupnika, kao što i uređuje na drugačiji način odnos između Vlade i sabora, jest korjenita promjena. Drugo je pitanje, smatrate li vi da je ta promjena dobra ili loša. Smatrate li vi da još nešto treba mijenjati? Ali samim svojim obuhvatom nitko do sada nije smatrao da ona nije reformistička. Reforma ne mora uvijek bit nabolje, vaše je političko pravo da se opredijelite za neku drugu i imate sada priliku, ja vas pozivam jer ja ovdje ću raspravljati o vašem vlastitom prijedlogu. Drugo. Što se tiče odnosa sabora i Vlade, ne znam je li vama poznato da sabor određuje zakonom ustrojstvo Vlade. Dakle, neće se time sabor podvrgnuti Vladi jer je sabor taj koji će zakonom odrediti ustrojstvo svake Vlade. Pa će sabor i Vlada imati paralelne resore kako određuje paralelna većina. Drugo, što se tiče broja potrebnih klubova. U jednom Bundestagu, koji ima preko 700 zastupnika, ima samo 6 klubova. Mora da kod njih nema demokracije, za razliku od funkcioniranja u RH. Bojim se kada govorimo o odgovornosti ministra, da ne razumijete dobro odgovornost ministra saboru koja je osobna i neotuđiva. To što ministar ima tajnika koji radi za njega i kojeg je imenovala Vlada, nije isto kao osobna i neotuđiva odgovornost koja je ministrova u odnosu na sabor koji ga je imenovao. I iznenađuje me da postoji itko u oporbi koji misli da nije, kada već nije dobra demokratska praksa, da mora postati pravilo, da ministar ovdje osobno direktno odgovara Hrvatskom saboru i dobiva od njega povjerenje u raspravi i brani vlastite zakone. Znamo što se događa u praksi, pa svi svjedočimo negativnoj praksi. Eno dođe kritičan zakon o poljoprivredi, a ministrica je morala biti negdje drugdje. Evo imamo aktualac, zamislite čuda baš tri ministra koja se trenutno problematiziraju u hrvatskoj javnosti su se rasporedila od New Yorka do Prištine. Dakle, svugdje su samo nisu u Hrvatskom saboru. I vidjeli smo državne tajnike. Zna li itko u RH tko su ti državni tajnici. Njihov posao nije da odgovaraju Hrvatskom saboru. Znate što je njihov posao? Da pomažu ministru u izradi različitih propisa i da budu tu da mu dopune pitanje, a ne umjesto njega. Ne mogu se nikako složiti s time da zastupnici sjede u 5 ili 6 potpuno različitih odbora, samo da bi popunili broj. Mi trenutno imamo 151 saborskog zastupnika koji kada govorimo samo o potrebi imenovanja unutar odbora, mora popuniti preko 400 mjesta. A gdje su imenovanja u druga tijela? I naravno što imamo, popunjavanja reda radi, popunjavanja kvotama, neovisno o interesu i profilaciji pojedinih zastupnika. Pa imamo odbore na koje netko ne dolazi ili ne sudjeluje kvalitetno u samoj raspravi. Dakle, zastupnici se trebaju specijalizirati i trebaju sukladno onome što mogu ponuditi, djelovati i u raspravi, što ste i sami rekli, ali i na saborskim odborima. Eto toliko što se tiče konkretnog osvrta na ove primjedbe, a ne bih se onda svađala oko toga što je ili nije reforma jer ispada ovdje da je cilj ovakve kritike samo pokazati da je ovaj prijedlog nevažan i nebitan. A mislim da bi trebao cilj naše zajedničke rasprave biti da ponudimo alternativu i unaprijedimo bilo koji prijedlog. Evo, trenutno je moj na dnevnom redu jer je Ustavni sud odlučio tako, pa unaprijedimo ovaj sa konkretnim, konstruktivnim primjedbama, ako ih imate, a u budućnosti ako vi predložite vlastitu viziju reforme sabora, ja ću rado unaprijediti i vaš.

rekla u raspravi. Nemam više mogućnost replike, referirat ću se na čl. 238. i referiram se na to da je gospođa Selak Raspudić kad je odgovarala gospođi Posavec Krivec, zapravo suprotstavili su mišljenja različita, imaju pravo imati na različita mišljenja. Pritom ne treba docirat gospođa Selak Raspudić gospođi Posavec Krivec jer svako ima pravo na svoje mišljenje, svoj stav, ali ono što sam u raspravi rekla ja sad povredu Poslovnika koristim …/Upadica Željko Reiner: Hvala./… za ono što nije povreda Krivec, Ivana (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo kolegice Selak Raspudić vi ste ponovno ponovno pokazali upravo da ste kontradiktorni sami sebi. Ja sam rekla da ovo ne možemo pretenciozno nazivati reformom jer ste preblago ušli u sve ono što bi trebalo promijeniti da postignemo cilj koji ste vi postavili. Ne mogu ga sad objašnjavati, ali sami ste rekli da su neka imena odbora zastarjela, spominjali ste digitalizaciju. Dakle, ja bi u vašem prijedlogu reforme Hrvatskog sabora očekivala da 2024. godine novi saziv Hrvatskog sabora ima digitalnu prijavu u realnom vremenu, a ne da ovdje službenici moraju paziti tko se je prije javio, tko je prije digao repliku, tko je kada se prijavio za raspravu itd. Dakle, govorim o suštini da nije dovoljno samo promijeniti neke stvari koje vam trenutno

Prijedlog reforme i sama riječ reforma nije pretenciozna ona se odnosi na tip sadržaja koji se nudi i na činjenicu da je promjena obuhvatna što god netko mislio o njoj da je dobra ili loša pa to ona sam, to on vodi u krivom smjeru. Ali da se maknemo od toga mislim da vi ovdje brkate lončiće, pitanje digitalizacije i načina na koji ćemo mi udarati replike nije pitanje izmjena Poslovnika niti ležu u Poslovniku stoga nije ni nešto što ja mogu ovdje kao saborska zastupnica kroz svoje ovlasti predložiti da izgleda drugačije. Ono što ja mogu u smislu zakona ovdje Poslovnika predložiti kao saborska zastupnica tiče se onoga što je propisano ovim Poslovnikom i tu mogu ponuditi svoju viziju kako bi stvari izgledale bolje. Ja pozdravljam činjenicu da se vi s njom ne slažete i ponovit ću očekujem vaše konkretne, konstruktivne …/Upadica Željko

Kolegice i kolege,

u ime Kluba zastupnika IDS-a govorit poštovani zastupnik Emil Daus, izvolite.